Mig langar til að fá staðfestingu hjá hæstv. ráðherra á því sem ég spurði að á fundinum, hvort þegar þetta frumvarp um vindorkuna verður að lögum þá fari vindorkan, svo að ég einfaldi málið, frá rammanum og yfir í þetta nýja regluverk.

hvernig þetta gæti litið út, á hendi einstakra sveitarfélaga? Mig langar til að fá ráðherra til að útskýra hver hugmyndin er á bak við framkvæmdina, ákvörðunartökuferlið, í þessu lagi. Það Það er ákveðin hætta á því að þetta vindorkumál verði ekki að lögum í vetur ef það kemur ekki fram fyrr en í mars. Næsta vetur þá mögulega.

er einfaldlega vegna þess að þessar þjóðir og flestar aðrar eru komnar langt fram úr okkur hvað þetta varðar og það er gott fyrir okkur að hafa þessar upplýsingar þegar við erum að bera saman mismunandi valkosti. Annar hópurinn er að skoða sjóinn,

bara til þess að skilja þetta. Það er jú gott að við erum að bera okkur saman við önnur lönd en við höfum jú hérna ákveðna sérstöðu þannig að án þess að ég sé að leggja mat á hvor staðan sé rétt þá skiptir máli að þetta sé eins skýrt og hægt er að vera. Mig langar að fara yfir í auðlindagjaldið.

En að sama skapi held ég að við getum öll verið sammála um einhvers konar gjaldtöku ef á að mynda sátt í samfélaginu um þessi mál. Við þekkjum verkefni sem byggja á náttúruauðlindum þar sem ekki var frá upphafi hugað að þessu, það hefur kostað sitt

um það hvernig hann ætli að spara þjóðinni fúlgur fjár með því að knýja gamla Íbúðalánasjóð í þrot. Það er álíka vanhugsað og hugmyndir Truss um að hægt sé að endurreisa breska hagkerfið með því að ráðast í umfangsmiklar skattalækkanir, ásýndarstjórnmál drifin áfram af úreltri hugmyndafræði um útvistun á pólitískri ábyrgð. Íslenskir fjármálamarkaðir kaupa ekki þessa hugmynd hæstv. ráðherra, ekki frekar en markaðir keyptu skattalækkunarhugmyndir bresku ríkisstjórnarinnar, enda er þetta enn ein bókhaldsbrellan, tilfærsla á skuld, tilfærsla á pólitísku verkefni sem fór illa yfir á lífeyrissjóði landsins. Það er í hæsta máta óábyrgt að bera þessa vúdú-hagfræði á borð fyrir þjóðina. Annaðhvort skilur hæstv. fjármálaráðherra ekki hvernig einfaldar fjármálaafurðir virka eða hann er að ljúga að þjóðinni og ég veit ekki hvort er verra. Þegar á hæstv. ráðherra er gengið er svarað með frekju og hroka og skýlt sér á bak við lögfræðiálit um lögmæti þessarar aðgerðar sem er engan veginn afdráttarlaust. Samkvæmt hæstv. ráðherra ætlar ríkissjóður enga ábyrgð að bera á framtíðarskuldbindingum opinberrar stofnunar sem sett var á laggirnar í pólitískum tilgangi með lífeyri þjóðarinnar að veði. Ég spyr því: Hvaða sjónarmið lágu á bak við ákvörðun hæstv. ráðherra og ríkisstjórnarinnar að sækja hátt í 200 milljarða kr. inn í ÍL-sjóð á tímum heimsfaraldurs, fara fram hjá markaðnum í útgáfu skuldabréfa og festa ofurhagstæð kjör fyrir ríkissjóð á lánum frá ÍL-sjóði allt til ársins 2034? Ef ætlunin var aldrei að standa undir framtíðarskuldbindingum sjóðsins er þessi snúningur býsna skuggalegur.

Það er mikill ábyrgðarhluti þegar hv. þingmaður stendur hér í þingsal og heldur því fram að fram sé komið að ríkið ætli enga ábyrgð að bera á framtíðarskuldbindingum ÍL-sjóðs, enga ábyrgð að bera á framtíðarskuldbindingum. Þetta eru slík öfugmæli þegar verið er að reyna að vitna í þann vanda sem ég hef vakið athygli á að það er háalvarlegt mál. það væri einmitt ef við gerðum þetta, að víkja okkur undan ábyrgð ríkissjóðs á málinu, sem hægt væri að hafa áhyggjur. Þannig að þegar hv. þingmaður sakar mig um að skilja ekki fjármálamarkaði þá ætla ég að halda því fram að hv. þingmaður skilji ekkert í lögfræðinni í þessu máli vegna þess að það eina sem ég hef gert á þessum tímapunkti er að vekja athygli á alvarlegri stöðu ÍL-sjóðs sem á ekki fyrir skuldbindingum sínum. Ég hef vakið athygli á því hvers eðlis ríkisábyrgðin á skuldbindingum ÍL-sjóðs er og ég hef sagt að það sé mitt mat en á endanum ákvörðun Alþingis að við ættum að gera upp sjóðinn á grundvelli þeirra loforða sem gefin voru á sínum tíma sem felur í sér fullt uppgjör gagnvart öllum kröfuhöfum á grundvelli ríkisábyrgðarinnar með slitum ÍL-sjóðs. Það myndi, já, spara ríkissjóði vænta aukna áhættu inn í framtíðina en það tjón sem hv. þingmaður er að vísa til að verði úti á fjármálamörkuðunum ræðst á endanum á næstu 22 árum af því hvernig þeir spila úr þeim eignum sem til þeirra ganga með fullu uppgjöri á öllum skuldbindingum ÍL-sjóðs eins og þær standa á uppgjörsdegi, og fáránlegt að vera með fullyrðingar um það hvernig úr því mun spilast.

að ekkert sé verið að gera. Það er augljóslega verið að taka framtíðargreiðsluflæðið frá þessum sjóðum, það átta sig allir á því sem skilja fjármálaafurðir sem eru óuppgreiðanlegar með þessari ríkisábyrgð. Þetta er útúrsnúningur á orðræðu sem sjálfur hæstv. fjármálaráðherra beitti fyrir sig í síðustu viku þannig að fullt uppgjör er greinilega eitthvað allt annað skilgreiningaratriði í þessu máli. Hins vegar svaraði hæstv. fjármálaráðherra ekki fyrirspurn minni varðandi þennan snúning sem var tekinn með ÍL-sjóð fyrir ekki svo löngu síðan, þegar 200 milljarðar voru teknir út úr honum á lágri kröfu, í ljósi þess að ekki stóð til að uppfylla framtíðargreiðsluflæði sjóðsins. Ég vil ítreka þessa beiðni vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef það stóð ekki til að halda eftir þessum fjármunum til lengri tíma, þá er verið að fara hér í sjóði sem aðrir eiga. að sjóðurinn hefur endurfjárfest lausum eignum í áhættuminnstu eignum á Íslandi sem eru ríkisskuldir, þ.e. ríkið skuldar sjóðnum núna sem er minnsta áhætta sem sjóðurinn getur tekið. Það er góð ráðstöfun, enda er skuldin verðtryggð sem hentar sjóðnum vel. Það er einmitt verið að draga úr áhættu og mæta þörfum sjóðsins fyrir verðtryggðar eignir. Ég hafna þessu algjörlega. Það sem hv. þingmaður er hins vegar að segja er þetta: Við skulum leysa úr þessu máli með því að sjá sjúklingnum blæða hægt og rólega út, láta okkur það engu varða þó að í hverjum mánuði vaxi skuldbinding framtíðarskattgreiðenda um 1,5 milljarða, á hverju ári um 18 milljarða. Við þurfum að strjúka fjármálaöflunum í landinu, kröfuhöfunum, fjármálamarkaðirnir verða ávallt að vera í forgangi. Ég er hér til að mæla fyrir framtíðarkynslóðir þessa lands sem eiga það ekki skilið (Forseti hringir.) að við útvíkkum ríkisábyrgð sem var skýrt skilgreind einföld ríkisábyrgð, engin sjálfsskuldarábyrgð.

Önnur, að krefjast uppgjörs á skuldum sjóðsins nú þegar með að knýja fram skipti. Sú þriðja er að taka upp viðræður við kröfuhafa ÍL-sjóðs sem gæti leitt til slita sjóðsins. Hér er vert að staldra við. ÍL-sjóður er hluti ríkisins og tók við af Íbúðalánasjóði. Á það hefur Eurostat m.a. bent, í ráðgjöf sinni til Hagstofu Íslands. Bent er á það í lögfræðiáliti vegna málsins að ábyrgð ríkisins sé til komin vegna þeirrar stjórnskipunarvenju að ríkið beri ábyrgð á skuldbindingum opinberra stofnana.

Vert er að hafa í huga að lífeyrissjóðir eiga um 80% skuldabréfa ÍL-sjóðs og bréfin hafa gengið kaupum og sölum undir þeim formerkjum að um ríkisskuldabréf sé að ræða eða ígildi ríkisskuldabréfa á grundvelli hinnar einföldu ábyrgðar. Mín spurning til hæstv. ráðherra er eftirfarandi: Hvernig heldur hann að það fari með lánstraust ríkisins og mat matsaðila á íslenska ríkinu standi íslenska ríkið ekki við skuldbindingar sínar gagnvart skuldum ÍL-sjóðs? Það var dálítið erfitt fyrir mig áðan að vekja sérstaklega athygli á því að mér þættu orð annars hv. þingmanns bera þess vitni að hún skildi ekki lögfræðina í þessu máli en mér þykir það jafnvel enn erfiðara þegar ég er að tala við lögfræðing, virðulegi forseti, sem fer með hverja rangfærsluna á eftir annarri. Að láta sem svo að ÍL-sjóður sé bara ígildi hvaða ríkisstofnana sem er, að láta sem svo að gangi ríkið ekki bara í ábyrgð fyrir öllum skuldbindingum sjóðsins eins og fyrir hvern annan ríkisaðila þá myndi það jafngilda því að við stæðum ekki með ríkisstofnunum það er býsna alvarlegt ef menn eru á þessum stað í upphafi þessarar umræðu. Þetta er algerlega fráleit nálgun. Ég ætla að biðja hv. þingmann að spyrja sig að því hvers vegna þurfti að gefa ríkisábyrgð ef þetta var hvort eð er allt á ríkisreikning. Erum við með útistandandi ríkisábyrgð fyrir Landspítalann eða aðra ríkisaðila? Auðvitað ekki. Auðvitað er ríkisábyrgðin til staðar vegna þess að sjóðurinn stendur sjálfstætt, er stofnaður með lögum sem sjálfstæður aðili og fékk heimildir að lögum til þess að fjármagna sig með tilteknum hætti. Þess vegna var ríkisábyrgðin gefin út samkvæmt sjálfstæðri heimild og þess vegna skipti öllu máli að það stæði skýrt skilgreint hvers eðlis ríkisábyrgðin er, nefnilega þetta hér; einföld ríkisábyrgð. Ef aðalskuldari getur ekki greitt þá kemur ríkisábyrgðin kröfuhafanum til varnar og hann getur fengið fullt uppgjör. Og það er alltaf verið að tala um það hér. Spurningin er bara þessi: Trúa menn því í alvörunni að þetta hafi allt verið að óþörfu gert, allt þetta umstang, ríkisábyrgðin og allt það, allt saman á misskilningi byggt? Vegna þess að hv. þingmaður heldur, eins og kannski sumir, að þetta sé bara eins og hver annar ríkisaðili sem við ræðum hér.

ÍL-sjóður er ekki hlutafélag heldur opinber stofnun. Íbúðalánasjóður var óumdeilanlega opinber stofnun. Við lagabreytingarnar 2019 var skýrt tekið fram að uppstokkunin myndi ekki hafa áhrif á réttindi kröfuhafa, það var skýrt tekið fram 2019. Að krefjast skipta á ÍL-sjóði er í rauninni eins og að ætla að krefjast skipta á úrskurðarnefnd upplýsingamála eða hjá sýslumanninum á Akureyri. Þetta er einfaldlega bara hluti af ríkinu. Svo einfalt er það.

Virðulegi forseti. Íbúðalánasjóður sem var lagður niður með lögunum bar skuldbindingar. Þær voru teknar yfir af ÍL-sjóði, sem er vissulega ríkisaðili en um hann gilda sérstök lög,

Þeir sem hugsa málið svona þurfa aðeins að velta fyrir sér hvers vegna þetta var ekki bara allt gert með útgáfu ríkisskuldabréfa á sínum tíma. Það var ekki. Hvers vegna var umræða árið 2004 um að hér væri verið að stofna til áhættu til framtíðar? Af því að það skiptir máli vegna þess að það reynir mögulega á ríkisábyrgðina einn góðan veðurdag og þá þarf ríkissjóður að hlaupa undir bagga.

Herra forseti. Síðastliðið vor var greint frá því að til stæði að vísa stórum hópi flóttamanna úr landi, börnum og fullorðnum, sem höfðu ílengst hér á landi vegna kórónuveirufaraldursins. Hluti þessa hóps hafði verið á Íslandi í ár eða meira og hefði því lögum samkvæmt átt rétt á fullri efnismeðferð umsóknar sinnar hér á landi. Stjórnvöld reyndu hins vegar að brottvísa þessu fólki án tafar á þeim forsendum að þau hefðu neitað að undirgangast þvingað Covid-próf og með því sjálf tafið meðferð málsins. Fyrr í mánuðinum féll hins vegar dómur gegn íslenska ríkinu þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að þetta væri ólöglegt, að umsækjanda í þessari stöðu yrði ekki kennt um tafir á málinu og að íslenska ríkinu bæri að taka umsóknina fyrir. Nú hefur lögreglan hins vegar hafist handa við að leita þetta fólk uppi, fólkið sem á rétt á endurupptöku máls síns í kjölfar dómsins, til að reyna að henda því úr landi og á götuna í Grikklandi, jafnvel þó að þetta fólk bíði enn eftir niðurstöðu í máli sínu í kjölfar dómsins. Í fréttum í gær var greint frá því að sýningu í Borgarleikhúsinu hefði verið frestað þar sem einn leikaranna hafði verið fluttur úr landi fyrirvaralaust. Hann hafði verið hér í um tvö ár, var orðinn vinamargur, virkur í sjálfboðaliðastarfi og að læra íslensku, búinn að gera allt sem hægt var að ætlast til af honum. Sá maður er einmitt einn þessara einstaklinga sem vísað var úr landi með valdi þrátt fyrir að hann biði niðurstöðu endurupptökubeiðni sinnar og er hann nú fárveikur og lyfjalaus á götunni í Grikklandi.

og kemur í ljós hvort þetta er fordæmisgefandi fyrir önnur mál. Ég hef ekki skipt mér af einstökum málum eða málsmeðferð í þessum útlendingamálum almennt séð. Ég treysti þeim aðilum sem um það véla og framkvæma þetta samkvæmt lögum og vinna sína vinnu áfram á þeim forsendum sem þeir telja að séu réttar. Það verður að koma í ljós hvort þessi dómur er fordæmisgefandi eða hvort hann er það ekki. Við erum að vinna í þessum málum samkvæmt gildandi reglum. Það eru brottvísanir í gangi. Það er líka mikilvægt að það lagafrumvarp, sem vonandi kemur inn í þingið núna, sem tekur á ýmsum þáttum í þessu komist í gegn til þess að leikreglur séu skýrari og að við getum einmitt betur, getum við sagt, gefið skýrari svör til þeirra sem hingað leita um það hverjir eiga í raun erindi hingað, hverjir eru hér með umsóknir sem eru ekki kannski forsendur fyrir og eru að láta á það reyna, að sá leikur sé skýrari öllum þeim sem eru í þeirri stöðu.

Það er ekkert sem bendir til þess að fólk hafi yfir höfuð skilið hvað væri í gangi. Því var skipað að exa við já eða nei. Og á þessu byggðu íslensk stjórnvöld. Þetta var fellt úr gildi.

það væri einhver ágreiningur um túlkaþjónustu eða skilning viðkomandi einstaklings í þessu einstaka máli sem ekki ætti við í öðrum málum, að það geti verið skýringin á því

á um innihald frumvarpsins sem ég vitnaði til áðan. Hv. þingmaður kemur reyndar úr þingflokki þar sem það hefur verið kallað ógeðsfrumvarpið ítrekað í umræðunni. Reyndar kvað aðeins við annan tón í gær

Virðulegi forseti. Hæstv. matvælaráðherra hefur kynnt áform um sameiningu Landgræðslunnar og Skógræktarinnar. Fram hefur komið að stærstu tækifærin með sameiningu stofnananna séu í aukinni samlegð í stoðþjónustu og ýmsum sameiginlegum verkefnum. Eitt af umfangsmestu verkefnunum stofnananna er samstarf við bændur og landeigendur. Þar eru verkefni eins og samstarf og samningar um landgræðslu og skógrækt á því landi sem bændur hafa til umráða, ráðgjöf til bænda og landeigenda um landnýtingu og landbætur og líka samningar við bændur sem eru verktakar í landgræðslu og skógrækt fyrir opinbera aðila. Um mitt ár 2016 tóku lög um sameiningu Skógræktar ríkisins og landshlutabundnu skógræktarverkefnanna gildi og til varð til ný stofnun, Skógræktin. Í aðdraganda þeirrar sameiningar var lögð áhersla á áframhaldandi virkt samráð Skógræktarinnar og skógarbænda, bæði á landsvísu við Landssamtök skógareigenda og við skógarbændur í hverjum landshluta, samráð um stefnumótun og áherslur í starfinu sem og um einstök verkefni eins og samningagerð, nýsköpun og þróun. Þar var lögð áhersla á hvatningu til ræktunar og samstarf um þróun uppbyggingar skóga, umhirðu og nýtingu skógarauðlindarinnar en þar eru að birtast mikil nýsköpunartækifæri ef rétt er á haldið. Nýjasta tilraunaverkefnið er útflutningur á

Hver hefur aðkoma bænda og umsjónarmanna lands verið að vinnu sem lögð er til grundvallar sameiningaráformum? Hvaða áform eru um aðkomu bænda og landeigenda að frekari undirbúningi sameiningar stofnana

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Það er rétt sem kemur fram í máli þingmannsins að nú er komið í raun og veru að þeim punkti að við höfum gert grein fyrir áformum um lagasetningu sem nú eru í samráðsgátt. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um aðkomu bænda að forathugun og undirbúningi. Forathugunin fól í raun og veru í sér að greina reksturinn faglega, samlegð og áhættugreiningu sem gert var í samráði við stofnanirnar en ekki síður í samráði við

Þar komu fram ýmis sjónarmið, m.a. að ekki megi draga úr svæðisbundinni þekkingu og tengslum inn á ákveðin svæði. Fólk benti á að það væri skortur á heildarsýn og það var vilji til þess að auka rannsóknasamstarf. Þessi sameining, sem myndi þá í raun og veru byggjast á ákvörðun Alþingis — þar myndi auðvitað samstarf og samráð vera við alla hlutaðeigandi. En í nýrri stefnu og aðgerðaáætlun um landgræðslu og skógrækt, sem var samþætt, kveðið sérstaklega á um aukið samstarf við landeigendur og sveitarfélög um stefnumörkun og aðgerðir. Meðal annars er gert ráð fyrir að stuðningskerfi fyrir landeigendur og félagasamtök verði skoðuð heildstætt með hliðsjón af stefnumörkuninni og hagsmunaaðilar þurfi að koma að því samtali og þar verði unnar sérstakar svæðis- og landshlutaáætlanir í samstarfi við heimaaðila þar sem skerpt verður á forgangsröðun aðgerða. Þannig að hér eftir sem hingað til leggjum við mjög mikla áherslu á aðkomu heimamanna að þessum brýnu verkefnum.

En einmitt í þessari vinnu sem hefur farið fram undanfarið þar sem hefur orðið mjög mikil breyting á umgjörð stofnananna, Skógræktarinnar og Landgræðslu, með lagabreytingum, með breytingunni 2016 og svo í vinnunni við landsáætlanirnar og aðgerðaáætlanirnar, þá hefur held ég dálítið mikið af orku stofnananna beinst að þeirri vinnu á kostnað þessa daglega samstarfs við bændur og landeigendur.

og þátttökunálgun almennt í verkefnum sem gerir þá kröfu að við séum með meiri staðbundna nálgun við þau verkefni sem eru undir. Ég er sammála hv. þingmanni um að það þarf að formgera þetta samstarf til að tryggja því það súrefni sem þarf en um leið þurfum við að átta okkur á því að losunarbókhald Íslands fyrir landnotkun gerir kröfu um mjög sérhæfða þekkingu og kröfur um gæði og samhæfða miðlun, bæði út í landshlutana og til almennings og auðvitað stjórnvalda í því samhengi. Það er að byggjast upp þekking á sviði vottunar kolefniseininga í ýmsum landnýtingarverkefnum sem er mjög sérhæfð, en um leið er mjög mikilvægt að þessir samhæfðu mælikvarðar verði á allra valdi í raun og veru, að við áttum okkur öll á því, bæði landeigendur og stjórnvöld og þessar mikilvægu stofnanir og svo sameinuð stofnun, um hvað málið snýst.

um samning við Strætó þar sem ekki er búið að uppfylla ákvæðin með heilli upphæð heldur með óverðtryggðri upphæð.

Ef samningurinn hefði verið án fyrirvara hefði verið hægt að láta reyna á hann og krefjast þess að ríkið myndi standa við það sem gengið var út frá. En þó að ég hafi nú borið ábyrgð á framlagningu tíu frumvarpa um fjárlög, eitthvað svoleiðis, þá er það samt sem áður á endanum þannig að þingið verður að höggva á hnútinn. Ég Ég get bara sagt um þetta að ég held að það sé óheppilegt að þetta sé gert svona. Ég held að það sé óheppilegt að skrifa í samninga um mögulegar verðbætur sem ekki stendur til að En það leiðir þá til þess að t.d. sveitarfélögin í þessu tilviki eru núna uppi með kröfu um að ríkið komi með einskiptisgreiðslu

þeir fjármunir hafa ekki gengið út. Ég held að það sé aðallega vegna þess að það hafi ekki fengist sálfræðingar til að sinna þjónustunni. En þetta er alveg sjónarmið að ráðherrar leggi fyrir heildarfjármögnunina. svo er þetta nú alltaf þannig að við þurfum að taka ákvörðun um hvaða heildarumfang í fjárlagafrumvarpinu við ætlum að hafa. Það þýðir að það þarf að forgangsraða og það getur verið sárt að gera það og það kemur með ólíkum hætti niður á einstaka ráðuneytum en það þýðir að við verðum að horfast í augu við að peningar eru af skornum skammti, þeim verður að forgangsraða (Forseti hringir.) og það getur þýtt að þingið þarf að taka afstöðu á endanum til þess hvernig eigi að fara með svona ákvæði sem gerð eru með fyrirvara.

ég setti á dagskrá í síðustu viku með því að leggja fyrir þingið sérstaka skýrslu í framhaldi af kynningu á henni og mögulegum næstu skrefum. Ég vil segja í upphafi að að ég tel að þrátt fyrir að þetta mál virðist mjög flókið þá er það í grunninn frekar einfalt. Verkefnið sem bíður þingsins er að taka afstöðu, við verðum að hafa burði og kjark til að horfast í augu við og takast á við þann vanda sem hefur skapast vegna vegna uppgreiðsluáhættunnar sem áður var vistuð í Íbúðalánasjóði en er nú í ÍL-sjóði og er að raungerast og mun samkvæmt skýrslunni sem nú liggur fyrir þinginu bara vaxa ef ekkert verður að gert.

þess að með því myndum við valda framtíðarkynslóðum tjóni. Það er óhætt að fullyrða að það hafi sjaldan verið jafn miklir fjárhagslegir hagsmunir undir í umræðu um einstakt mál mál og eru hér fyrir íslenskan almenning og þar af leiðandi eru gríðarlega miklir hagsmunir fyrir íslenskan almenning í því að fá farsæla lausn á þessum vanda. Ég ætla hér í stuttu máli að lýsa þeirri stöðu sem upp er komin, sem hefur verið að þróast lengi. Ég ætla að dvelja skammt við aðdraganda málsins. Um það hefur verið mjög mikið skrifað m.a. í sérstökum rannsóknarskýrslum. Ég mun Ég mun þess vegna leggja meiri áherslu á möguleg næstu skref. Virðulegi forseti. Í júní 2018 sendi stjórn Íbúðalánasjóðs bréf til félags- og jafnréttismálaráðherra til að vekja athygli á stöðu málsins, á þeim vanda Íbúðalánasjóðs sem stjórnin hafði hafði miklar áhyggjur af. Vandinn var, eins og fram er komið, einkum til kominn vegna uppgreiðslna á eldri útlánum sjóðsins. Vaxtamunurinn var orðinn neikvæður og fyrirsjáanlegt að afkoma sjóðsins yrði einnig neikvæð og að reynt gæti á þá einföldu ríkisábyrgð sem hvílir á skuldbindingum sjóðsins. Í framhaldinu kom fram frumvarp og Alþingi gerði breytingar á starfsemi Íbúðalánasjóðs til þess að aðgreina fjármálalega umsýslu eigna og skulda frá stjórnsýslu húsnæðismála og félagslegum lánveitingum. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tók við hluta starfseminnar en aðrar eignir og skuldir, réttindi og skyldur,

Í lögunum segir að markmið uppgjörs og úrvinnslu eigna og skulda sé að lágmarka áhættu og kostnað ríkissjóðs vegna uppsafnaðs fjárhagsvanda Íbúðalánasjóðs. Ráðherra er eðli málsins samkvæmt bundinn af þessu ákvæði. Frá uppskiptum hefur verið unnið að því að ná utan um efnahag og rekstur sjóðsins, ljúka samningum við Húsnæðissjóð um útgáfu skuldabréfs sem gagngjalds fyrir eignir sem færðar voru til hans og um félagsleg útlán. Samhliða því var lagt mat á heildareignir sjóðsins og greind framtíðarstaða hans. Nefna ber að staðið hafa yfir málaferli tengd útlánum sjóðsins þar sem tekist hefur verið á um lögmæti uppgreiðslugjalda, en þeim er nú að mestu lokið. Undanfarin ár hefur þannig verið unnið að stefnumörkun um úrvinnslu á skuldavanda ÍL-sjóðs. Á þessum tíma hafa á köflum gengið efnahagslegir stormar. Við þekkjum kórónuveirufaraldurinn. Við þekkjum þá storma sem nú geisa vegna efnahagsmála og tengjast orkumálum. Það hafa sem sagt verið óvissutímar á innlendum jafnt sem erlendum fjármálamörkuðum. En eftir því sem allri þessari óvissu léttir sem ég hef hér rakið og eignastaða sjóðsins skýrist verður sífellt brýnna að taka ákvarðanir um úrvinnslu ÍL-sjóðs, ákvarðanir sem uppfylla markmið laga um að áhætta og kostnaður ríkissjóðs verði lágmarkaður. Í samræmi við lög var skipuð sérstök verkefnisstjórn í apríl og henni hefur verið falið að vera til ráðgjafar í allri vinnu um málefni sjóðsins. Skýrslan sem kynnt er hér og rædd í dag er mikilvægt framlag til að undirbúa næstu skref og fást við þann vanda sem þarna hefur verið að safnast upp um langt skeið. um langt skeið. Ljóst er að reyna mun á ábyrgð ríkissjóðs á skuldbindingum sjóðsins að óbreyttu. Í skýrslunni er farið yfir þau helstu lagalegu atriði og gá þarf sérstaklega að stöðu ábyrgðarinnar og möguleikum til að bregðast við, auk þess sem gerð er grein fyrir mati á fjárhagsstöðu sjóðsins á mismunandi tímapunktum uppgjörs ríkisábyrgðarinnar. Ég vil fara hér nokkrum orðum um það sem segir í skýrslunni: Í meginatriðum eru skuldbindingar ÍL-sjóðs við eigendur skuldabréfa sem gefin voru út árið 2004 og 2005. Þau bera fasta verðtryggða vexti og eru í þremur flokkum sem ganga undir nafninu HFF, sem falla endanlega í gjalddaga árin 2024, 2034 og 2044. Helstu kröfuhafar sjóðsins eru lífeyrissjóðir, en einnig verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir, tryggingafélög, fyrirtæki og einstaklingar. Eftirstöðvar skuldanna nema um 710 milljörðum króna að teknu tilliti til eigin bréfa sjóðsins. ÍL-sjóður hefur greitt vexti af skuldbindingunum sem jafnframt eru verðtryggðar. Virði eigna sjóðsins er bókfært á 663 milljarða króna í hálfsársuppgjöri 2022. Þessir 663 milljarðar kr. standa þannig á móti eftirstöðvum skuldanna upp á 710 milljarða. Eignir ÍL-sjóðs voru fyrst og fremst veðskuldabréf einstaklinga og fyrirtækja sem fengið höfðu lán hjá Íbúðalánasjóði. Sem kunnugt er var stór hluti þeirra greiddur upp þegar viðskiptabankar og sparisjóðir ruddu sér til rúms á íbúðalánamarkaði árið 2005. Því lausafé sem þannig barst til sjóðsins var varið með ýmsum hætti, en þó ekki til hraðari niðurgreiðslu skuldbindinga þar sem skilmálar HFF skuldabréfanna veittu ekki svigrúm til þess. Meðal annars voru veitt ný lán til viðskiptabanka og sparisjóða og er nánari grein gerð fyrir þeim þætti málsins í ýmsum gögnum og skýrslum sem rituð hafa verið um málefni Íbúðalánasjóðs á liðnum árum. Staðreyndin er sú að tekjur af eignum sjóðsins eru umtalsvert lægri en kostnaður af skuldbindingum. Í hálfsársuppgjöri sjóðsins 2022 kemur fram að vaxtatekjur voru 36 milljarðar en vaxtagjöldin um 49 milljarðar. Vaxtamunur var því neikvæður um 13 milljarða eða rúma tvo milljarða í hverjum einasta mánuði. Þar ræður verðbólga allra síðustu mánuði þó talsvert miklu. Í umhverfi hóflegrar verðbólgu er gert ráð fyrir að bilið á milli verðmætis eigna og fjárhæðar skulda ÍL-sjóðs aukist um 18 milljarða á hverju ári, eða einn og hálfan milljarð á mánuði. Ef fram fer sem horfir mun uppsafnaður vandi nema um 450 milljörðum ef ekkert verður að gert fyrir lok lánstíma árið 2044. Það eru um 200 milljarðar að núvirði það er vandinn sem ríkisábyrgðin stendur að baki. Til að setja 200 milljarða í samhengi má jafna þeim við byggingu tveggja nýrra Landspítala eða átta ára framkvæmdum við vegakerfið. Þetta eru svona fjárhæðir. Árlegt tap nemur árlegum rekstrarkostnaði allrar löggæslu í landinu, eða öllum greiddum barnabótum. Það þarf því ekki að hafa frekari orð um hve aðkallandi er að taka afstöðu til þess hvernig takast eigi á við þá stöðu sem uppi er. gild einföld ríkisábyrgð liggi fyrir á lánum ÍL-sjóðs. Skylt er samkvæmt lögum um gjaldþrotaskipti að gefa bú félags upp til gjaldþrotaskipta þegar ljóst er að það geti ekki staðið í fullum skilum við lánardrottna sína „þegar kröfur þeirra falla í gjalddaga“, eins og segir í gjaldþrotaskiptalögunum. Við þær aðstæður gjaldfalla allar kröfur án tillits til samninga og skilmála skuldabréfa. Á hinn bóginn erum við ekki að tala um venjulegt félag eða einhvern venjulegan lögaðila. Við erum hér að ræða um opinberan aðila og opinberar stofnanir sem njóta ríkisábyrgðar verða ekki teknir til gjaldþrotaskipta á grundvelli gjaldþrotaskiptalaganna nema á annan veg sé mælt í lögum. Í skilmálum skuldabréfanna er meðal annars útskýrt að ábyrgð íslenska ríkisins sé einföld og að hún feli í sér að ekki reyni á skyldu ábyrgðarmanns fyrr en innheimtuúrræði hafa verið tæmd gagnvart útgefanda bréfanna. Þetta þýðir

Og ef menn hreyfa ekki neitt við sér þá mun með þeim hætti á endanum reyna á ábyrgð ríkissjóðs undir formerkjum vanefnda á greiðslu skuldabréfanna, eftir atvikum árangurslausu fjárnámi hjá ÍL-sjóði og síðan eftir atvikum með einhvers konar kröfu á hendur ríkissjóði. En í sjálfu sér höfum við enga stjórn á þessu ferli. Við höfum enga stjórn á því hvernig hvaða vanefndaúrræði kæmu til sögunnar, með hvaða hætti menn myndu viðhalda kröfum sínum, á hvaða tímapunkti gengið yrði að ríkisábyrgðinni. Það er ofboðslega mikil viðvarandi óvissa um það í sjálfu sér. Í skýrslunni sem nú liggur fyrir þinginu er rakið hvernig vandi sjóðsins og taprekstur mun þróast til hins verra vegna mismunandi vaxtakjara á eigna og skuldahlið. Þessar sviðsmyndir sem við stöndum frammi fyrir nú eru í stuttu máli þessar: Ef sjóðnum verði slitið hér og nú, allar eignir seldar og ráðstafað til greiðslu á skuldum, myndi neikvæð staða miðað við hálfsársuppgjör í ár nema um 47 milljörðum kr. Fyrir hvert ár sem uppgjör sjóðsins dregst hækkar heildarskuldbinding ríkissjóðs, líkt og áður segir, um 18 milljarða. Þetta er að sjálfsögðu að gefnum tilteknum forsendum. Það verður svo árið 2034 sem má búast við að greiðsluerfiðleikar geti orðið hjá sjóðnum, að hann hafi sem sagt ekki neinar eignir lengur til að ráðstafa. Þegar að því kemur hefur hagur sjóðsins versnað og er neikvæð staða metin um 260 milljarðar á þeim tímapunkti eða 170 milljarðar á núvirði, en sú fjárhæð mun að óbreyttu falla á ríkissjóð á einn eða annan hátt með því að selja þær eignir sem eftir standa. Þá gæti hann greitt af skuldum sínum í 2–3 ár til viðbótar og þá væri því lokið. Ef við myndum fara þá leið að ríkissjóður myndi leggja sjóðnum til fjármuni út afborgunar- og greiðslutíma allra skulda, það er til ársins 2044, yrði samanlögð fjárþörf, líkt og áður segir, um 200 milljarðar að núvirði en þetta eru yfir allan líftímann 450 milljarðar kr. kr. Virðulegi forseti. Af þessu má ótvírætt sjá að reyna mun á ábyrgð ríkisins. Staðan mun ekki batna, hún mun versna dag frá degi og það er ástæðan fyrir því að ég hef nú stigið fram og og efnt til þessarar umræðu á þinginu. Ég sé ekki annað en að við munum með einhverjum hætti þurfa að koma að málinu. Helst myndi ég vilja sjá það gerast, eins og ég hef áður tekið fram, snemma á næsta ári. Það myndi þá gerast í kjölfar þess að við höfum hlustað eftir sjónarmiðum þeirra sem eiga kröfur á sjóðinn og og farið vandlega yfir alla þá umræðu sem fer fram í millitíðinni því að það er afar brýnt að ákveða hvernig ríkissjóður ætlar að axla ábyrgðina, þessa ríkisábyrgð. Það þarf að gerast með skipulögðum og gagnsæjum hætti og þannig að jafnræði sé tryggt við meðhöndlun eigna og skulda. Markmið slíkra aðgerða ætti jafnframt að vera að binda enda á stöðugan halla á rekstri eigna ÍL-sjóðs. Einhver kann að spyrja: Hefur slík aðgerð ekki neikvæð áhrif á handhafa örugga krafna á hendur ríkissjóði? Því er til að svara að ríkissjóður myndi undir öllum kringumstæðum virða allar greiðsluskuldbindingar sínar að fullu ásamt áföllnum vöxtum. Hvaða leið sem er farin þá má öllum vera ljóst að um er að ræða verulega fjármuni. Þær þrjár leiðir sem ég hef kynnt til sögunnar að blasi við okkur væru þá þessar: Að Alþingi myndi ákveða að leggja ÍL-sjóði til fjármagn til að standa skil á öllum fjárskuldbindingum þar til þær hafa verið að fullu efndar í samræmi við skuldbindingar ÍL-sjóðs. Samkvæmt áætlunum myndu þá uppsöfnuð fjárframlög íslenska ríkisins ekki nema lægri fjárhæð en 200 milljörðum. Það er það sem vantar til að klára málið með þeim hætti. Og eins og ég hef rakið hér í dag og undanfarna daga í umræðunni um þetta mál þá væri ríkissjóður með því að ganga mun lengra en ábyrgð hans á skuldum ÍL-sjóðs gefur tilefni til og fjármunir verði þannig færðir frá ríkissjóði til eigenda bréfanna.

stað þess að fara að fresta því. Þá ættu menn að fara að skutla 10–15 milljörðum á ári inn á sjóðinn og lýsa því yfir að ríkissjóður sé genginn í sjálfskuldarábyrgð fyrir sjóðinn. En þetta er ekki tillaga sem ég mun taka þátt í að samþykkja. Önnur leið væri sú að slíta ÍL-sjóði áður en að því kemur að hann hefur selt síðustu eignir sínar upp á móti skuldum. Þá myndi íslenska ríkið á þeim tíma axla ábyrgð gagnvart ÍL-sjóði án þess að efna til dómsmála eða aðfarargerða með tilheyrandi kostnaði. Við slitin myndu allar kröfur á sjóðinn gjaldfalla og þá í framhaldinu myndi reyna á það hvað vantaði upp á til að öllum skuldbindingum væri mætt og það er það sem við erum að tala um að sé hér að baki ríkisábyrgðinni. Sú staða er 47 milljarðar á miðju þessu ári, eins og ég nefndi áðan, en við getum ekki fullyrt hver hún yrði nákvæmlega á einhverjum tímapunkti í framtíðinni. Ég vil þó láta þess getið að hærri vextir hafa jákvæð áhrif á þessa mynd og lægri vextir hafa almennt neikvæð áhrif á þróun mála.

nokkuð sem við sjáum sem einn mögulegan kost í stöðunni og ég hef þess vegna nú þegar hafið undirbúning að því að geta lagt slíkt frumvarp verður í vinnslu næstu vikur og mun m.a. taka tillit til þess sem fram kemur í samtölum við kröfuhafa sem eftir atvikum geta haft veruleg áhrif á framvinduna. framvinduna. Þegar til þess kæmi þá ættum við að geta lagt fram slíkt frumvarp með tiltölulega skömmum fyrirvara. Þriðja besta lausnin í þessu máli er sú sem ég var hér að víkja að; það væri besta lausnin að mínu viti að sjóðurinn næði lendingu með sínum kröfuhöfum um lausn málsins, enda eru þeir í tilviki stærsta kröfuhafans, lífeyrissjóðirnir. Þeir eru almennt öðrum færari í að ávaxta eignir sínar en ÍL-sjóður. ÍL-sjóður hefur engar forsendur til annars en að lágmarka áhættu sína á meðan lífeyrissjóðirnir gætu sætt sig við annars konar áhættu, myndi ég telja. Með því að haga uppgjöri tímanlega við kröfuhafana verður mögulegt tap ríkissjóðs ekki sjálfkrafa tap sjóðanna þar sem þeir hafa gott tækifæri, í mörgum tilvikum mjög langan tíma, til að ná fram viðunandi ávöxtun á þá fjármuni sem þeir fengju í hendur við uppgjörið. Ef við horfum til baka þá hafa þessir aðilar margir hverjir náð góðri ávöxtun yfir tíma og mætti alveg hafa það í huga að við getum ekki gengið út frá því að það mistakist með öllu að ávaxta fjármunina sem kæmu til uppgjörs. Þannig að jafnvel þótt skammtímaáhrif gætu orðið neikvæð þá búa þessir aðilar yfir þekkingu og ættu að vilja hafa lengri tíma frekar en stuttan til að að tryggja sér ávöxtun á þessum miklu fjármunum. En um allt þetta er eðlilegt að mínu mati að samtal fari fram og ég vil hafa það í góðri trú allra aðila að við séum í raun og veru að reyna að leita lausna. Þetta eru aðallega verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir fyrir utan lífeyrissjóði, tryggingafélög, fyrirtæki og einstaklinga. Auðvitað getur staða og sjónarmið þessara aðila verið ólík eða misjöfn. Ég hef nú þegar skipað sérstakan milligöngumann til að eiga samtöl við kröfuhafana um þetta mál og við sjáum til hvernig úr því spilast. Næstu mánuði og misseri mun ég áfram leggja áherslu á að við sýnum ábyrgð og fyrirhyggju, að við horfum ekki í hina áttina. Við getum ekki sætt okkur við að draugar fortíðar verði dragbítar framtíðar.

Frú forseti. „Um þetta hafði maður náttúrlega miklar efasemdir en um þetta var samið við ríkisstjórnarmyndunina 2003 og ef það hefði ekki verið gert þá hefði sú ríkisstjórn ekki verið mynduð, það er hluti af veruleika stjórnmálamannsins.“ Þetta eru orð Geirs H. Haarde úr rannsóknarskýrslunni um bankahrunið. Þarna tjáir hann sig um þær breytingar sem voru gerðar á lögum og reglum um Íbúðalánasjóð árið 2004. Hæstv. fjármálaráðherra var óbreyttur þingmaður á þessum tíma og greiddi atkvæði með þessum breytingum. Hann er sjálfur einn af þessum draugum fortíðar sem hann minntist á, tók sjálfur þátt í að hengja þennan myllustein um háls skattgreiðenda en reynir nú að slá sig til riddara í glímu við kröfuhafa. Hverjir eru þessir kröfuhafar? Það eru aðallega lífeyrissjóðirnir okkar og einhverjir þeirra gætu þurft að skerða lífeyrisgreiðslur vegna þessa. Seðlabanki Íslands varaði við, Pétur heitinn Blöndal varaði við, Jóhanna Sigurðardóttir varaði við en allt kom fyrir ekki. Það þurfti jú að viðhalda stjórnarsamstarfinu, viðhalda völdum. Ég vil því spyrja: Hvaða lærdóm er hægt að draga af þessu máli? (Forseti hringir.) Sér hæstv. ráðherra eftir stuðningi sínum við þetta mál árið 2004? Hvernig getum við hér á Alþingi komið í veg fyrir að svona lagað gerist í framtíðinni, að almannahagsmunum sé fórnað til að bjarga stjórnarsamstarfi

við erum að ræða um það hér með hvaða hætti við ætlum að spila úr ríkisábyrgðinni og það er minn málstaður í þessari umræðu að við eigum að láta skilmála ábyrgðarinnar gilda.

Það átti ekki við að mínu áliti og það á heldur ekki við núna. Við þurfum bara einfaldlega að taka afstöðu til þess hvenær við ætlum að axla ábyrgð á málinu

áttu að bera fasta og óbreytanlega vexti frá útgáfudegi og höfuðstóllinn átti að vera verðtryggður allt til gjalddaga. Munum að þetta var ekki bara einhver einkaaðili sem var að gefa út þessi skuldabréf, þetta var ríkisstofnun.

stuttlega í fjármálastöðugleikaráði í sömu viku og ég hafði kynnt það í ríkisstjórn. En það verður að hafa það í huga að það mun ekkert ákveðið gerast í málinu fyrr en Alþingi tekur af skarið. Það sem ég var fyrst og fremst að gera hér í síðustu viku var að opinbera skýrsluna, leggja hana fram, lýsa mínum sjónarmiðum um hvaða valkosti við höfum, hefja samtal við kröfuhafana lýsa þeirri skoðun minni, sem ég get aldrei verið einráður um, að það verði að grípa til aðgerða. Valkostirnir við að grípa til aðgerða eru í

sérstakir skilmálar gilda líka um skuldbindingar hans samkvæmt þeim pappírum sem gefnir voru út. Það finnst mér vera mikið grundvallaratriði.

Virðulegi forseti. Fjármálaráðherra gerir hér grein fyrir skýrslu sem er undirliggjandi í þessu máli. Ég vil spyrja hann út í það lögfræðiálit sem hann hefur látið vinna. Þar er áhersla lögð á að þessi aðferðafræði hans standist vegna þess að svona hafi verið gert með neyðarlögum í hruninu. Ef fjármálaráðherra tekur undir að viðlíka aðstæður séu núna uppi í íslensku efnahagslífi eru það sennilega stærstu fréttirnar

Það er mjög óviðeigandi að vera að gera einhverja samlíkingu við fjármálahrunið og fall bankanna. (Gripið fram í.) Það er hins vegar þannig að fyrir dómstóla hafa ratað lögfræðileg álitamál, eins og t.d. átti við þegar Alþingi ákvað að grípa inn í um fjármálagerninga með þeim hætti að veita innstæðum í bönkunum forgang fram fyrir skuldabréfaeigendur.

Þegar Hæstiréttur fjallaði um þau mál gaf hann vísbendingar um það til hvaða atriða rétturinn lítur þegar hann veltir fyrir sér álitamálum á borð við þau sem inn á borð hans komu í það skipti.

Aðstæður sem voru uppi í hruninu, efnahagsaðstæður á Íslandi þá. Aðstæðurnar hafa auðvitað allt um það að segja hvort fordæmi eigi við. Ég vil því heyra

það er verið að meta inngrip inn í fjármálagerninga, hvers konar inngrip í fjármálagerninga geta staðist til að mynda ákvæði stjórnarskrár.

Í lögfræðiálitinu er það rakið að í því tilviki urðu þeir sem voru skertir með því að vera settir fyrir aftan innstæðueigendur fyrir talsvert miklu tjóni. En í þessu tilviki erum við að tala um fullar efndir höfuðstóls og áfallinna vaxta.

Mér finnst ekki nægilega nákvæmlega fjallað um ríkisábyrgðina í þessari skýrslu, lögfræðiálitinu eða öðrum gögnum sem ég hef komist í um þetta mál. Það eru lög um ríkisábyrgðir og þar er fjallað um ýmislegt, eins og ábyrgðargjald eða áhættugjald og hvernig ríkið tekur á sig ríkisábyrgð. Þar á meðal er sagt að ábyrgð ríkissjóðs skuli ekki nema hærra hlutfalli en 75% af lánsfjárþörf verkefnisins sem veitt er ríkisábyrgð fyrir. Ekki er sérstaklega talað um ríkisábyrgð í lögunum um afgreiðslu ÍL-sjóðs og þeirra eigna sem þar eru.

Ég tel að það sem snýr sérstaklega að ríkisábyrgðinni og túlkun hennar sé ágætlega rakið í lögfræðiálitinu sem nú hefur verið gert opinbert og

Saga málsins er rakin, réttarheimildir um fjárreiður ríkisins sömuleiðis og þetta skiptiútboð frá 2004 sem fór fram á ákveðnum forsendum. Síðan eru almenn sjónarmið rakin og smám saman komist að þeirri niðurstöðu að það þurfi sérstök lög ef menn vilja slíta ÍL-sjóði. Þannig að ég tel nú að allur aðdragandi og umgjörð ríkisábyrgðarinnar sé vel útskýrð í lögfræðiálitinu. Ég vísa til þess.

þar segir, með leyfi forseta: „Löggjafanum hefur einnig verið játað svigrúm til þess að setja notkun og ráðstöfun eigna skorður vegna almannahagsmuna án þess að þær teljist fela í sér eignarnám í skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar og fyrir slíkar skerðingar þarf því ekki að koma bætur. Rétt er að reifa þau sjónarmið hér þótt óvíst sé hvort þau hafi þýðingu við mat á þeim ráðstöfunum sem ríkið kann að grípa til.“ Í framhaldi segir, með leyfi forseta: „Dómstólar hafa litið til tiltekinna viðmiða við mat á því hvort um almennar takmarkanir sé að ræða leiða ekki af sér bótaskyldu, einkum eftirfarandi viðmiða …“ — sem þar eru síðan rakin. Og til að svara spurningunni: Já. Ég tel að ef menn líta til þeirra sjónarmiða sem hafa verið talin standast ákvæði stjórnarskrár og annarra laga

Virðulegur forseti. Þessi skuldabréf hafa gengið kaupum og sölum undir þeim formerkjum að á þeim væri ríkisábyrgð, einföld ríkisábyrgð,

Ég vil ekki að þau gildi til 40 ára. Ég vil að ábyrgðartími ríkisins sé ekki til 40 ára, ekki til 30 ára, ekki til 20 ára. Hann vill helst ganga frá þessu strax í dag af því að það er ódýrara til framtíðar fyrir ríkissjóð. Ég get því ekki séð annað en annað en að hæstv. fjármálaráðherra sé að leggja það til að íslenska ríkið standi ekki við skuldbindingar samkvæmt þessari ríkisábyrgð með því að stytta tímann. Ríkissjóður

ef sú staða kemur upp þá reynir á skilmála ríkisábyrgðarinnar. Eins og ég hef hér rakið þá kemur til álita í þeim sviðsmyndum sem við stöndum frammi fyrir að koma með lagafrumvarp sem þarf þá að standast tilteknar kröfur til þess að tryggja jafnræði, gagnsæi um uppgjör til þess að ljúka óvissunni sem hvílir yfir þessu máli og fara í fullnaðaruppgjör á öllum kröfum sjóðsins eins og þær þá standa með áföllnum vöxtum og eftir það þá standa kröfuhafarnir með fullnaðaruppgjör sem fram fer með þessum hætti við gjaldfellingu og þurfa eftir það að ávaxta eignir sínar eftir nýjum leiðum.

hér sé bara verið að grípa inn í einhverja blæðingu, sparnaðurinn bitni ekki á neinum. Svona jöfnur ganga augljóslega ekki upp. Það er annar aðili á endanum á þessari blæðingu sem hér er verið að vitna til. Hæstv. ráðherra talaði hér áðan um að strjúka fjármálaöflunum með því að standa við þessar framtíðargreiðslur. Hvaða fjármálaöflum er hér verið að strjúka? Eru þetta vogunarsjóðir landsins, erlendu, vondu kröfuhafarnir? Nei, þetta eru lífeyrissjóðir landsins, lágáhættusjóðir víða um land með sparnað fólks sem er ekki að sækja í áhættutöku og nú á að taka upp orðræðuna um stóru vondu kröfuhafana, líkja þessu við stöðugleikaframlögin, kannski Icesave. Þetta á ekkert við málið skylt. skylt. Þau neyðarlög sem hér var áður talað um áttu við aðstæður þar sem landið skuldaði tífalda landsframleiðslu vegna einkaskulda bankanna. Þetta eru ekki sömu aðstæður. Hagsmunir framtíðarkynslóða á móti því að strjúka framtíðarfjármálamörkuðum. Hvaða málflutning er eiginlega verið að tromma hérna upp? Þetta er ekkert annað en popúlismi. Þetta er alvarleg, villandi framsetning á máli fyrir þjóðinni. Hér er bara vaðið áfram eins og það sé ekkert við þetta að athuga, lögum verði bara breytt. Stóra myndin er augljóslega löngu týnd innan þessarar hæstv. ríkisstjórnar, stefið er skýrt: Skuldbindingum bara sífellt velt yfir á aðra,

er alls ekkert afgerandi heldur, engar greiningar virðast liggja að baki þessum yfirlýsingum fjármálaráðherra aðrar en hans skoðun á að ríkið eigi bara að klippa á þennan vanda til að spara, sem bitnar á engum. En hvernig svo sem fólk sér lögmæti þess að þrýsta á þrot sjóðsins með lagasetningu gæti málið engu að síður endað fyrir dómi í mörg ár með tilheyrandi afleiðingum, óvissu á fjármálamörkuðum og varðandi fjármögnun annarra fjármálagjörninga. En aftur, óháð því, snýst þetta mál um svo margt annað og meira. Sömu aðilar og hér koma upp hafa talað fyrir fyrirsjáanleika í fjárfestingum á markaði og mikilvægi þess að halda uppi stöðugleika fyrir erlenda fjárfesta. Þeir eru núna að rífa upp leikbókina og endurskrifa leikreglurnar eftir á. Það eru skilaboðin sem með þessu eru send, með þessari tillögu hæstv. ráðherra og þau skilaboð eru ekki síður mikilvæg en lögmæti ákvörðunar um að keyra ÍL-sjóð í þrot eða hótun þess eðlis. Við skulum ekki gleyma því að efnahagslegur glannaskapur var það sem keyrði tillögur og sjálfa Liz Truss, fyrrum forsætisráðherra, í þrot, ekki ólögmæti aðgerða hennar. Svona mál snúast fyrst og fremst um hvort grafið sé undan trausti á ríkissjóði og köfum þess vegna aðeins dýpra hérna. Í fyrsta lagi: Hér er verið, eins og ég sagði, að endurskilgreina leikinn eftir á. Alveg óháð því hvernig fólk ætlar að rökræða um eðli þessarar ábyrgðar og hvernig mætti túlka það, sem er alls ekki skýrt, þá er það alveg ljóst að bréfin voru seld undir því yfirskini að um ríkisábyrgð væri að ræða, að um opinbera stofnun væri að ræða sem lögum samkvæmt gæti ekki farið í þrot. Þess vegna þarf að breyta hér lögum. Eitthvað hlýtur að felast í því yfirskini, um það var nákvæmlega verið að ræða hérna. Auðvitað er hægt að breyta lögum. Það er hægt að gera ýmislegt hérna inni, allt mögulegt í þessum þingsal. En er það fordæmi sem ríkissjóður vill setja? Viðskiptin með þessi bréf voru verðlögð á þeim forsendum að þau gætu ekki gjaldfallið. Það er klárt mál. Svo óháð því hvort ríkið ynni dómsmál um þennan gjörning eða ekki þá er þetta útspil til þess fallið að endurskilgreina að öllu leyti viðhorf fjárfesta til slíkra fjármálaafurða, afurða með ríkisábyrgð, afurða stofnana sem geta í dag ekki farið í þrot það mun bitna á kröfunni, á vöxtunum sem þarf að greiða af slíkum afurðum. Þarna eru stór framtíðarverkefni undir sem ríkisstjórnin hefur boðað og hefur m.a. reynst erfitt að selja fjárfestum, PPP-samvinnuverkefnin, þau verða dýrari. Við höfum nýlega séð eitt útboð í margnefndum framkvæmdum ríkisstjórnarinnar á Hornafjarðarfljóti sem átti að fara í gegnum slíkt PPP-ferli en ekkert varð af því því tilboðin sem bárust í verkefnið þóttu ekki nógu hagstæð. Hvaða fjárfestar heldur hæstv. fjármálaráðherra eiginlega að raði sér nú upp í slík verkefni? Telur hann að krafan og kostnaðurinn verði lægri á þessum verkefnum eftir þetta nýjasta útspil ríkisstjórnarinnar? Hversu aðlaðandi verður fyrir erlenda fjárfesta að koma inn í innviðaverkefni hjá ríkissjóði sem breytir lögum eftir á um skuldbindingar? Í öðru lagi: Hér er ekki verið að ræða um stofnun, Íbúðalánasjóð, ÍL-sjóð, á frjálsum markaðsgrunni heldur var það pólitísk ákvörðun að stofna þennan sjóð. Þetta átti að koma í staðinn fyrir verkamannabústaðakerfið, sem var pólitísk ákvörðun og stefna að leggja niður. Þetta var leið ríkisins til að koma inn á markaðinn fyrir heimili fólks og tryggja þeim hagstæð og stöðug lán. Þetta er pólitískt mál, þetta er pólitísk stofnun þó að það breyti ekki þeirri augljósu staðreynd að auðvitað átti að reka hana með skynsamlegum hætti. En það afsakar auðvitað ekkert þessar hræðilegu ákvarðanir sem þarna voru teknar. En staðreyndin er sú að þegar um opinbera stofnun er að ræða eru byrðarnar af slíkri stofnun, rétt eins og uppsveiflur, eitthvað sem þarf að ræða út frá pólitískum áherslum. Það er stjórnmálamanna að taka ákvarðanir um hvernig svona skuld er gerð upp í samfélaginu, og þessi skuld, höfum það algjörlega á hreinu, gufar ekkert upp við þessa boðuðu vúdú-hagfræði. Hún færist bara til í kerfinu. Þetta eru ekki erlendir kröfuhafar eins og í tilviki neyðarlaga. Þetta er ekki einkafyrirtæki sem ríkið fékk í fangið líkt og í Icesave-málinu. Þetta eru skuldir opinberrar stofnunar og kröfuhafarnir eru íslenskur almenningur í gegnum lífeyrissjóði. Ríkið hefur í höndunum tæki og tól til að tryggja sanngjarna dreifingu sem tekur mið af þörfum samfélagsins; skattlagningu, gjöld. Lífeyrissjóðirnir hafa ekkert slíkt vald. Þeir hafa ekki endurdreifingarvald, þeir eru ekki í pólitík. Þess utan eru lífeyrissjóðir landsins misviðkvæmir fyrir þessu útspili hæstv. ráðherra. Á það að falla í hendur tilfallandi lífeyrissjóða að dreifa byrðunum til sinna sjóðfélaga með tilfallandi hætti? Þetta bitnar á þeirra framtíðargreiðsluflæði. Skuldin flyst yfir á þá, afskriftirnar þeirra megin. Þá eru ónefndir frekari fjárfestingaraðilar, flestir í lágáhættufjárfestingum, enda er það eðli bréfa með ríkisábyrgð, lágáhættufjárfesting. Hér er ekki um vogunarsjóði að ræða sem er verið að ræða við. Í þriðja lagi: Ríkið hefur mjög nýlega gefið út sterk merki og bókstaflega hagað sér með þeim hætti að þetta væri ríkisstofnun að fullu leyti á ábyrgð Í heimsfaraldri tók ríkissjóður lán hjá ÍL-sjóði fyrir 190 milljarða kr. sem það samdi um til lengri tíma á lágri lágmarksverðtryggðri kröfu í útgáfu sem fór fram hjá markaðnum og er alls ekki víst að hefðu verið kjör sem hefðu boðist á frjálsum markaði. Fáir kipptu sér upp við þetta af því að það var metið svo að hér væri ríkið bara að færa til fjármagn innan eigin sjóða en núverandi útspil breytir algerlega stöðunni varðandi hvernig horft er á þennan gjörning. Nú virðist þetta hafa verið skuggalegt inngrip hjá ríkinu, sér í hag, sem ætlar nokkrum mánuðum síðar að keyra sömu stofnun í þrot og segist ekki bera ábyrgð á framtíðarskuldbindingum eftir þá dagsetningu. Þetta vekur auðvitað upp spurningar, virðulegi forseti, og mun vafalaust koma upp í dómsmáli ef málið fer þá leið. Í fjórða lagi er ekkert sem segir okkur að það gat sem oft er nefnt í þessu samhengi á stöðu ÍL-sjóðs gæti ekki hæglega minnkað í framtíðinni ef vaxtastig breytist. Nú hafa vextir verið í lágmarki, afleiðing hægfara aðgerða ríkisstjórnarinnar í Covid, sem fól í sér að setja alla pressuna á peningamálastefnuna til að leiða upprisuna í hagkerfinu til að örva hagkerfið í faraldri í gegnum eignamarkaði með almennum vaxtalækkunum sem hafa keyrt upp allt eignaverð, til þess eins, já, eins og við erum flest farin að þekkja, að losa sig undan pólitískri ábyrgð, útvista ákvörðunum frá hæstv. ríkisstjórn á sama tíma og þessir lágu vextir juku enn frekar gatið hjá ÍL-sjóði að eignir þeirra gátu engan veginn mætt ávöxtun sem var krafist af fastvaxtaskuldbindingum þeirra til lengri tíma. Svo við sjáum, virðulegi forseti, að þetta mál er margfalt stærra en eitthvað sem er hægt að afgreiða bara með svona afdráttarlausum yfirlýsingum af hendi hæstv. fjármálaráðherra.

skort á skilningi á samhengi hlutanna. Þröngsýni og einstefna í kringum eina heilaga tölu, bókhaldsskuldir ríkissjóðs, er drifkraftur þessarar ríkisstjórnar. Það virðist eina stefnan. Ef ég bakka og horfi á þetta úr fjarlægð þá sé ég að þessi glannaskapur í efnahagsmálum ætti í rauninni ekki að koma neinum á óvart. Þetta útspil er nefnilega svo lýsandi fyrir stefnu hæstv. ríkisstjórnar, sem er byggð á bókhaldsskuldakreddunni; ein tala, ekkert annað, skiptir máli, óháð skuldum og jafnvægi annars staðar í samfélaginu. Setjum þetta í annað samhengi. Ríkisstjórnin hefur velt 13 milljörðum kr. núna yfir á sveitarfélögin með vanfjármögnun á málaflokki fatlaðs fólks. Nokkur hundruð milljarða sparaði ríkisstjórnin sér á undanförnum áratug í niðurskurði í innviðum. Svo grófur var niðurskurðurinn að hann virðist hafa skaðað þjóðarbúið til lengri tíma af því að stofnanir ríkisins eru ekki þess megnugar að hrinda innviðaátaki ríkisstjórnarinnar í framkvæmd. Þessu fjármagni sem sat eftir mátti hins vegar ekki deila með sveitarfélögunum þótt þar væru verkefni í startholunum af því að eignarrétturinn á árangri má aðeins birtast á einu borði, í einni tölu og það eru bókhaldsskuldir ríkissjóðs. Þá veigraði ríkisstjórnin sér allt of lengi við að fara í markvissar aðgerðir í Covid það væri betra að lána fólki og fyrirtækjum fyrir tekjutapi en á móti fengum við bara Seðlabankann sem lækkaði vexti hressilega. Vextir sem fóru í eignir og fjármagn sem fór í eignir, skuldir ungs fólks og fjölskyldufólks, ruku upp í Covid

Þetta er sparnaður á bókum ríkissjóðs. Svo virðist sem þau beri aðeins ábyrgð á eigin bók, ekki stöðu samfélagsins í heild sinni, ekki stóru myndinni, enda er þröngsýnin alger. Stefnan felst í einni tölu, ekki að sjá samhengi hlutanna, engu um það skeytt hver hliðaráhrifin af slíkri ákvörðun eru, kredda umfram þjóðarhag í anda „Trussonomics“, staða lífeyrissjóða í uppnámi, framtíðaráform um samvinnuverkefni með lífeyrissjóðum og erlendum stofnanafjárfestum í uppnámi, fjármögnun á nýjum húsnæðisuppbyggingarúrræðum á

Hvar er heildarsýnin, virðulegi forseti? Fyrir hverja stjórna þau? Fyrir sjálf sig. Ríkissjóður, ríkisstjórnin, ríkið, hið opinbera, þetta er partur af heildarmynd. Við skulum ekki gleyma því hér inni. Þetta er partur af samfélagi sem þarf að virka en þessa dýnamík virðast þau ekki skilja, virðulegi forseti.

núvirtan kostnað. Ég vil spyrja: Hvenær á að byrja að borga og útilokar hv. þingmaður að gripið verði til aðgerða? Er þingmaðurinn með þessu að tala um að gera ekki neitt? Leyfa vandanum að vinda upp á sig þangað til ríkisábyrgðin fellur með fullum þunga á ríkissjóð? Ljóst er að kostnaðurinn mun vaxa. Það væri gríðarlega óábyrgt, eins og hv. þingmaður lagði upp með, að hugsa sem svo að þetta gæti reddast af því að vextir gætu þróast með jákvæðum hætti fyrir ÍL-sjóð og þá muni þetta ekki verða jafn mikið vandamál í framtíðinni. Nægur er vandinn nú þegar. Hitt sem ég vil benda á er að hv. þingmaður horfir algjörlega fram hjá að að með því að allir kröfuhafar ÍL-sjóðs fái gerðan upp höfuðstólinn með áföllnum vöxtum þá hafa þeir mjög langan tíma til að vinna úr eignunum og draga þannig úr tjóninu sem birtist í muninum á verðtryggða bréfinu með vöxtum upp á 3,75% og því að fá strax gert upp. Er ekki hægt að fallast á að það fari betur á því að þessir aðilar vinni að því að ávaxta eignirnar sem eru upp á hundruð milljarða næstu áratugina en að ríkissjóður fari að beita sér í gegnum ÍL-sjóð í áhættusamari eignir í þeim tilgangi einum að reyna að bjarga þessari, að því er virðist, algerlega vonlausu stöðu?

Hvenær á að byrja að borga? Ég veit ekki betur en svo að það sé nú þegar búið að borga inn í Íbúðalánasjóð og ÍL-sjóð í gegnum tíðina. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem þetta verkefni kemur upp. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem þessi umræða kemur upp og hún er sett fram eins og

Auðvitað má ræða hvort einkaaðilar eða eignastýringarfyrirtæki gætu séð betri fjárfestingartækifæri í framtíðinni. Staðreyndin er hins vegar sú að þegar hæstv. fjármálaráðherra hélt sinn blaðamannafund í síðustu viku var þetta ekkert annað en hótun við þessa aðila um að sjóðurinn yrði knúinn í þrot ef þeir myndu ekki taka þeim skilmálum sem átti að semja um. Það eru býsna sterk skilaboð sem mér finnst algjörlega litið fram hjá hér. Það þýðir ekkert að spyrja stjórnarandstöðuþingmenn einhverra spurninga um hvernig þeir ætli að greiða fyrir þetta. Það liggur alveg fyrir að þetta eru skuldbindingar sem voru í ábyrgð. Þetta verður leyst

Þá þarf að gera sér grein fyrir því að maður getur ekki ráðstafað sömu krónunni tvisvar. Hv. þingmaður er hér að tala fyrir því að við útvíkkum ríkisábyrgðina á ÍL-sjóði, að við göngumst í reynd fyrir sjálfskuldarábyrgð og setjum 200 milljarða inn í sjóðinn á næstu árum.

Samhengi hlutanna hlýtur að þurfa að ræða í þessari umræðu. Að ég treysti mér ekki til að taka á þessu máli — þetta er náttúrlega fáránleg framsetning. Í fyrsta lagi er þetta augljóslega á borði hæstv. fjármálaráðherra. Höfum það algerlega á hreinu að þetta er einstaklingur sem hefur setið í því ráðuneyti í tíu ár. Viðkomandi aðili hefur haft áratug til að taka á þessu máli. Þetta er fáránleg framsetning. Það er ekki það sama að segjast vilja leysa þetta mál án þess að gjaldfella traust til ríkissjóðs og fara í mögulega eignaupptöku, nema sé vitnað til einhvers konar lögfræðiálits sem byggir á neyðarlögunum við allt aðrar aðstæður,

og þeim fylgitunglum sem ræða þetta líka í samhengi þess að þetta sé sparnaður og við séum að tala um einhverja vogunarsjóði eða einhverja fjármálaaðila sem verið er að strjúka.

Hann er að hefja hér samtal og samninga. Valkostirnir eru að gera í rauninni ekki neitt, leggja sjóðnum til fjármuni, setja sjóðinn í þrot eða að ná samkomulagi. Ég tel það bara mjög óábyrga pólitík að ætla ekki að gera neitt og ætla að ýta þessu máli yfir á framtíðarkynslóðir.

En það er virkilega óábyrgt að ætla ekki að gera neitt og ætla að ýta þessum skuldbindingum inn í framtíðina.

Það vill nú bara þannig til að einn af þeim kostum sem voru ræddir en fjármálaráðherra henti strax út af borðinu var að leggja sjóðnum til fjármuni. Af hverju er hér látið eins og enginn annar vilji taka á málinu? Þetta er ekki það sama. Það var einfaldlega sett þannig upp, þegar þremur kostum var stillt upp, að ráðherra ætlaði að fara þá leið að knýja mögulega sjóðinn í þrot og það væri hótun fyrir samningum. Þannig var farið að samningaborðinu með lífeyrissjóðum landsins að þeim var hótað að hér yrði stofnun sett í þrot með lögum. Það er enginn að tala um að sitja með hendur í skauti.

er hvernig byrðunum af þessu áfalli, af þessum skuldum verður dreift. Um það snýst málið. Það snýst ekki um aðgerðaleysi, um að gera ekki neitt, um að vilja ekki taka á vandanum. Þetta snýst um nokkur hundruð milljarða króna sem hafa safnast út af pólitískum mistökum sem voru gerð á sínum tíma. Við vitum að ríkissjóður er með endurdreifingarvald í formi skatta og gjalda, getur dreift þessu höggi með sanngjarnari hætti. Lífeyrissjóðirnir fara bara í beina skerðingu. Flestir þeir sjóðir sem eiga í Íbúðalánasjóði, ÍL-sjóði, eru lágáhættusjóðir, eldra fólk sem fór lágávöxtunarleið og lágáhættuleið.

Það er alls ekki farið inn í þessa umræðu með villandi hætti. Það er einmitt búið að leggja hér fram staðreyndir málsins. Það er búið að draga fram hvert vandamálið er og hvað er fram undan fyrir okkur Íslendinga: Þetta er snjóhengja. Þetta er snjóhengja. Þetta eru hugsanlega 450 milljarðar sem við ætlum að færa hér á milli kynslóða, færa peninga úr vösum lífeyrisþega yfir í vasa skattgreiðenda eða það er mikil einföldun að halda því fram. því fram. Með því að gera ekki neitt þá erum við í rauninni að færa peninga úr vösum komandi kynslóða yfir í vasa kröfuhafa.

Ef það er ekki hægt þá skulum við bara hafa það í huga að hver mánuður héðan í frá mun kosta skattgreiðendur á Íslandi 1,5 milljarð, hver einasti mánuður héðan í frá. Svo verð ég bara að fá að segja það hér í framhjáhlaupi, af því að hv. þingmanni er umhugað um lífeyrissjóðina og það er vel, að við áttum hér fyrr á þessu ári miklar umræður um sölu á Mílu

það er aftur þetta með framtíðarkynslóðirnar. Við spöruðum framtíðarkynslóðunum til að mynda tíu ár af innviðauppbyggingu. Við sjáum það nú víða í samfélaginu.

Og líka að það að ramma umræðuna þannig inn að við séum að tala um einhverja andlitslausa kröfuhafa sem ríkissjóður sé að hrista af sér í þágu skattborgara sé ekki villandi framsetning.

Jú, það er ávöxtun af því sem þú gerir til að byrja með. Þannig að það sem kemur fyrir lífeyrissjóðina núna á fyrstu árum lífeyrisgreiðslna þessa fólks hefur líka áhrif á framtíðarkynslóðir. Þetta er ekki eðlileg uppsetning að tala eins og við séum að eiga við einhverja stóra, vonda, mögulega erlenda kröfuhafa. Þetta eru innlendir aðilar. Þetta er leiðin sem var farin inn í þessa umræðu og það er það sem er óeðlilegt við þetta. Hver mánuður skiptir máli, er sagt. Við erum aftur komin hérna í sömu umræðu. Hver mánuður af greiðsluflæði til hverra? Þetta var fjármagn sem var bundið í samningum. Það vita allir sem einhverja þekkingu hafa á því hvernig skuldabréf eru gefin út að þú ert að kaupa greiðsluflæði í framtíðinni. Þú ert ekki að kaupa sérstaklega óuppgreiðanleg bréf sem þú getur ekki greitt inn á með það fyrir augum að það muni einhver koma inn og stytta bréfin þín og ákveða að þú fáir ekki greiðsluflæði af þeim síðar. Þannig að umræðan um að þetta sé einhvers konar sparnaður í þágu skattborgara er mjög villandi. Það er fólk sem finnur fyrir þessu á hinni hliðinni og það eru bara venjulegir Íslendingar.

Virðulegi forseti. Hér er mikilvægt mál á ferð

Þetta er mesta klúður íslenskrar stjórnmálasögu. Þetta útboð sýnir hvers konar fúsk og flokkshestar réðu ríkjum og komu að þessu máli á sínum tíma. Þetta er algjört hneyksli og ekkert annað. Ég ætla ekki að dvelja lengur við það hvernig þetta var á sínum tíma. Ég skil fjármálaráðherra vel og ég þakka honum fyrir að taka þetta mál upp á Alþingi Íslendinga. En þær leiðir sem hann leggur til

Bent er á það í lögfræðiáliti vegna málsins að ábyrgð ríkisins sé til komin vegna þeirrar stjórnskipunarvenju að ríkið beri ábyrgð á skuldbindingum opinberra stofnanna.

ábyrgðarskilmálunum í bréfunum. Það hefur aldrei gerst í sögu Íslands, sögu frá 1918, í sögu lýðveldisins að íslenska ríkið hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar — aldrei. Það er alveg augljóst mál að núna hyggst fjármálaráðherra reyna að finna leiðir til þess að standa ekki við skuldbindingar sínar.

Þessi bréf hafa gengið kaupum og sölum undir formerkjum þess að hér sé um ríkisábyrgð að ræða. Þessa ríkisábyrgð er kveðið á um í skilmálum bréfsins.

með leyfi forseta: „Í skilmálum skuldabréfaútgáfunnar er gert ráð fyrir því að ekki sé unnt að greiða skuldina hraðar eða með öðrum hætti en um var samið. Íslenska ríkið gæti ekki sem ábyrgðarmaður leysts undan skuldbindingu sinni með einhliða greiðslu eða með því að bjóða skipti á annars konar bréfum. Kröfuhafi gæti hafnað slíkum efndum

á stofnuninni og bréfunum. Ég veit að þetta er einföld ábyrgð en fjármálamarkaðir hafa litið á það að íslenska ríkið ætli að standa við skuldbindingar sínar allan greiðslutíma skuldabréfanna, allan líftíma skuldabréfanna. Út á það gengur málið. Hann hefur ekki heimild til að stytta líftíma þessara skuldabréfa. Það er eignaupptaka. Þar er raunverulega verið að skerða eignarréttindi fólks og þeirra aðila sem eiga þessi skuldabréf.

með þeim hætti að það verður dýrara fyrir ríkið að taka lán. Ábyrgðir ríkissjóðs verða ekki metnar að verðleikum eins og ber að gera raunverulega. Þetta mun hafa gríðarleg áhrif á markaðinn og þetta hefur þegar haft áhrif til lækkunar á sölu og verði þessara skuldabréfa á markaði. Það er tjón fyrir alla handhafa þessara skuldabréfa, svo að það sé sagt. Ég tel, svo að ég tali nú um lausnir hérna líka, að eina lausnin í þessu máli sé að íslenska ríkið og Alþingi

Það er eina lausnin. Það er það eina sem hægt er að gera í þessu máli og hið eina rétta. Það er þar sem hagsmunir íslenska ríkisins liggja og hafa legið frá sjálfstæði, allan lýðveldistímann og frá 1918, það er að íslenska ríkið stendur ávallt við skuldbindingar sínar. Það gerði það í hruninu og á að gera það til framtíðar. Þá myndi íslenskur ríkissjóður sýna styrkleika og það myndi leiða til lægri vaxta fyrir ríkið til framtíðar og lægri vaxta á öllum skuldum skuldum ríkissjóðs og líka á skuldum sem bera ábyrgð ríkissjóðs, hvort sem það er einföld ríkisábyrgð eða tvöföld ríkisábyrgð eða ekki,

verði virt með þeim skilmálum sem lagt var upp með í upphafi við útgáfu bréfanna. Annað mun leiða til tjóns fyrir íslenskan ríkissjóð til lengri tíma. Það væri alger skammsýni að reyna eitthvað annað.

Hvað það nákvæmlega þýðir þegar allt kemur til alls má klóra sér aðeins í hausnum yfir því að lög um ríkisábyrgðir eru ekkert gríðarlega skýr.

af lánsfjárþörf verkefnis sem veitt er með ríkisábyrgð. Hvort þetta á endilega beint við eigendaábyrgðina er óljóst,

hérna um. Þau eru bara aðgengileg í skilmálum bréfaútgáfunnar sem slíkrar og ég velti því fyrir mér hvort það hvort það standist að framkvæmdarvaldið geti gefið út einhver bréf með ríkisábyrgð sem fer umfram almennu lögin um ríkisábyrgðir.

að ríkið sé að reyna annaðhvort að standa undir þeirri skuldbindingu og greiða það upp eða greiða upp ákveðna upphæð bara í dag

Það myndi væntanlega þýða að löglega séð væri ríkissjóður alveg í góðu lagi með að segja bara bless og búið með því að greiða upp núverandi stöðu lánanna. En skaðinn er samt þarna til staðar fyrir alla sem eiga bréfin og voru með ákveðnar væntingar um framtíðargreiðslur gjalddaga 2024, 2034 2044. Ef þeir gjalddagar koma ekki og það verður ekki greitt á þeim tíma þá mun reyna einmitt á þetta mál,

En ég held að þeir aðilar sem hafa keypt þessi bréf séu algjörlega í góðri trú miðað við hversu strangir skilmálarnir eru í þessum bréfum og hafi

allar þær skuldbindingar sem eru til staðar og framtíðarskuldbindingar HFF ásamt skyldu til að borga höfuðstól og vexti

Þetta eru bara alveg risastórar spurningar sem við þurfum að svara, og á öllum stigum þessarar spurningar, ef við erum á einhvern hátt að svindla á þeim væntingum sem lánin voru veitt á, þessi HFF-bréf,

á Styrktarsjóði hjartveikra barna þar sem hún taldi til að þessi bréf væru einn grundvallarþáttur þess styrktarsjóðs og í rauninni fjármögnuðu rekstur hans og styrki til þeirra verkefna sem þar voru undir.

hugmynd um þann stóra vanda sem við stöndum andspænis þá ætla ég að freista þess að setja í stutta

Fjármálaverkfræði, það var orð sem ég hafði ekki heyrt um það leyti sem þetta gekk allt saman yfir, en fjármála„pródúkt“ fór að verða mjög algeng á markaði

það er það sem gerist. Þessir framsæknu menn sem höfðu eignast bankana ganga fram og fara í samkeppni við Íbúðalánasjóð sem var búinn að gera þennan rosalega vonda samning við þá sem vildu kaupa bréf á þessum díl. Það að taka lán og eiga ekki kost á því að greiða það til baka — þá kemur í huga mér setning sem ég mun botna hér á eftir: Ef það hljómar of vel til að vera satt, þá er það sennilega of gott til að vera satt.

þá hefðum við ekki verið að horfa upp á baráttu fyrir lægri vöxtum, sem dæmi. Lægri vextir eru það sem kollvarpaði þessu. Það að Íbúðalánasjóður var ekki með bestu kjörin á lánum gerði það að verkum að fólk fékk önnur lán og greiddi upp

vonandi ekki alla vega. En það hringir engum bjöllum hjá þeim sem eiga að vera að vakta það sem þau vita að er áhætta.

teknir úr höndum ríkisins og afhentir einkaaðilum á sínum tíma þá gleymdist alveg að búa til rammaverkið. Hér sprikluðu menn, eins

og koma síðan inn á þennan markað, sem hafði ekki þekkst áður, þ.e. að vera í samkeppni við eins konar íbúðalánasjóðsfyrirkomulag, og í rauninni gera þennan vanda að þeim mikla vanda sem hann er.

að frelsa alla Íslendinga úr þessari 200 milljarða skuldbindingu, þetta er vondur díll sem býr til þessa 200 milljarða skuldbindingu, með því að bjóða 50 milljarða

aðferð til að halda þeim á floti? Þegar svona atriði safnast saman þá fer maður að klóra sér í hausnum og spyrja sig spurninga sem ég held að við ættum að reyna að svara. Er eitthvað annað þarna á bak við í raun og veru tengt lífeyrissjóðakerfinu okkar og fjármögnun þess, sjálfbærni þess, sem krefur okkur um að setja upp svona gjörninga?

svörin eru ekki alveg á reiðum höndum. Það finnst mér skrýtið því að það ætti að vera það gagnsæjasta sem við höfum, það sem við ættum að hafa einna auðveldastan aðgang að eru útskýringar á því hvernig lífeyriskerfið okkar er sjálfbært til framtíðar.

þannig að það er ekki hægt að horfa til laga um ríkisábyrgðir til að takmarka ábyrgð ríkissjóðs með nokkrum hætti. Það myndi ganga gegn stjórnarskrárákvæðinu um friðhelgi eignarréttarins. Annað í þessu: Kröfuhafarnir bera ekki ábyrgð á gjörðum ríkissjóðs. Ef ríkissjóður fer ekki eftir lögum frá Alþingi um ríkisábyrgðir þá er það ekki á ábyrgð kröfuhafanna, það er á ábyrgð ríkissjóðs.

og ríkisábyrgðalögin skilgreina hversu hátt hlutfall ríkissjóður tryggir með tilliti til þess hvernig á að standa að Ríkisábyrgðasjóði til að standa undir ábyrgðum vegna ríkisábyrgða.

þarna passar það ekki alveg. Hvort það eigi að gera, hvort við séum að taka þá samviskuákvörðun hvort eigi að gera það, það er síðan allt annað mál. Mér finnst það áhugaverð spurning í þessu máli hvort þetta sé ekki einmitt á þeim stað, þetta mál, það sé ekkert endilega mjög skýrt lögfræðilega hvað á að gera, ef það er skýrt lögfræðilega þá sé samt samviskuspurning umfram það hvort það eigi að taka þá ákvörðun að uppfylla samt ákvæði bréfanna. Þannig að ég hlakka til að sjá endanlega niðurstöðu þess hversu langt lögin ná og sanngirnisrök fyrir því að þetta sé ekki eitthvað sem ríkissjóður sé að svína

Það var varað við þessu á sínum tíma. Sérfræðingar voru að vara við þessu: Ekki gera þetta svona. Samt var það gert, þannig að þetta er alveg með ólíkindum. Markmiðið var að leggja áherslu á að erlendir fjárfestar

með þessi bréf undir þeim formerkjum að ábyrgðin myndi halda. En svo kemur fjármálaráðherra með yfirlýsingar um að hann ætli sér að gera eitthvað allt annað og stytta líftíma bréfanna. Það tel ég vera,

og þá er verið að þröngva þessu inn í lög um gjaldþrotaskipti. Ég held að það sé frekar ómögulegt nema einmitt að ríkissjóður sé tekinn til gjaldþrotaskipta,

varasamt að breyta ÍL-sjóði núna yfir í að vera ekki A2-hluta stofnun eða aðili ríkisins yfir í eitthvað sem geti fallið undir lög um gjaldþrotaskipti þannig að allt í einu sé búið að rjúfa tengslin milli ríkisábyrgðarinnar eins og hún er skilgreind í lögum núna.

á ríkissjóð og ríkissjóður ætlar ekki að borga neina vexti sem hafa ekki fallið til. Þá er ríkissjóður í gjaldþrotaskiptum sem er miklu meira mál.

fyrir almenning í landinu. Samhliða því þarf auðvitað líka að læra af fortíðinni og mögulega þeim mistökum sem voru gerð á þessari vegferð. Staðreyndin er sú, eins og fram hefur komið í umræðum hér í dag um þetta mál, að við erum að horfa aftur til ársins 2004 og til ákvarðana sem voru teknar á þeim tíma eftir lögum sem þá voru í gildi. Hæstv. ráðherra hefur m.a. sagt í viðtölum að menn á þessum tíma hafi verið að leita að lægstu vöxtum. Það hafi verið eins og aðilar hafi ekki gert sér grein fyrir hvaða áhætta var þar í spilinu, að fólk hafi hreinlega ekki trúað því að vaxtastig gæti orðið lægra. Ég skil fullvel hvert hæstv. ráðherra er að fara með þessum orðum

þess tíma. Til að gæta sanngirni þá er ekki alls kostar rétt þegar því er slegið upp í fyrirsögnum fjölmiðla að sparifjáreigendur muni taka höggið

og í því samhengi er rétt að benda þingheimi á að lesa, og ég veit að margir þingmenn hér inni hafa gert það, skýrslu stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, dagsett 18. mars 2014, undir forystu Ögmundar Jónassonar, vegna úttektar á starfsemi Íbúðalánasjóðs í kjölfar hrunsins. Þar kemur skýrt fram að stjórnendur sjóðsins á þeim tíma hafi farið í einu og öllu að lögum um starfsemi sjóðsins og virt þær starfsreglur sem þeim voru settar. Ég dreg þetta sérstaklega fram vegna þess að mér finnst mikilvægt að þessi atriði komi fram í dagsljósið. Það er ágætlega rakið í skýrslunni hvernig lántakendur gátu greitt upp sín lán, öfugt við það sem sjóðurinn gat gert. Til ítrekunar, þá held ég og tel að að þarna hafi einfaldlega verið farið eftir lögum og reglum sem löggjafinn setti og eitthvað hefði sjálfsagt verið sagt ef stjórnendur þess tíma hefðu neitað að framfylgja þeim ákvörðunum sem þegar voru teknar. Það fyrirkomulag að Íbúðalánasjóður gæti ekki greitt upp lántökur sínar leiddi auðvitað til þess að sjóðurinn fékk góð kjör og gat lánað á lægri vöxtum en áður þekktist og hann var á þessum tíma langsamlega stærsti lánveitandi til húsnæðisbygginga og kaupa. Ég tel að ef litið er til baka þá hafi þessi vaxtalækkun, á þessum tíma, vissulega verið í þágu lántakenda og húsnæðismarkaðarins í heild. Ég tel brýnt að við séum sanngjörn í söguskoðun þegar við lítum til baka. Bankaumhverfið á Íslandi hafði tekið verulegum breytingum frá því sem áður var og ég hugsa að ómögulegt hafi verið að sjá fyrir þá atburðarás sem gerðist næst.

Þegar bankarnir hófu að lána sínum viðskiptavinum fé á niðurgreiddum vöxtum út á húsnæði, bæði til að endurfjármagna sín húsnæðislán og til að fjármagna ýmiss konar aðra neyslu og eyðslu, þá gátu menn veðsett hús sín eða íbúðir um allt að 100% án þess að nokkur viðskipti eða eignabreytingar væru til staðar. Vextir þessara lána voru niðurgreiddir því útlánsvextir voru lægri en þeir vextir sem bankarnir þurftu til að greiða af fjármögnun lánanna. Þessi nýju handstýrðu vaxtakjör bankanna voru nokkru lægri en vextir Íbúðalánasjóðs. Þarna hófst nýr kafli í sögu þjóðarinnar með uppgreiðslu lána hjá Íbúðalánasjóði, eitthvað sem Íbúðalánasjóður gat ekki gert með sín lán eins og ég hef áður sagt. Fólk færði sig yfir til bankanna vegna betri kjara og því situr Íbúðalánasjóður uppi með neikvæðan vaxtamun sem heldur áfram að tikka. Þetta er vandinn sem við hér inni og við öll stöndum frammi fyrir í dag. dag. Þetta er vegferð sem bankarnir stýrðu. KB-banki reið á vaðið og í kjölfarið fylgdu aðrir bankar með þótt þeir vissu að eigin sögn að það væri glapræði, en gerðu það samt til að halda viðskiptavinum hjá sér. Með öðrum orðum, þeir töldu sig þurfa að taka þátt og bjóða enn þá betur. Að sjálfsögðu skapaðist með þessum aðgerðum bankanna stór vandi hjá Íbúðalánasjóði sem hafði veruleg áhrif á starfsemi hans og getu til að standa undir hlutverki sínu eins og áður hefur verið nefnt í dag og ég hef nefnt hér áður. Við þekkjum hvernig þessi saga endaði. Bankarnir höfðu ekki úthald í þessum leik, voru tilneyddir eftir 2–3 ár að draga úr þessari óábyrgu lánastarfsemi, bankakerfið hrundi með þeim afleiðingum að einstaklingar, fyrirtæki og þjóðfélagið allt, þar með talið lífeyrissjóðirnir, töpuðu fjármunum sem námu þúsundum milljarða. Í þessu samhengi mætti kannski segja að tap Íbúðalánasjóðs, þó að það hljómi skringilega, sé ekki mikið þótt það sé umtalsvert.

Í mínum huga er það svo að 90% lán til ungs fólk fyrir fyrstu kaupum hafi hjálpað mörgum til þess að komast inn á húsnæðismarkaðinn og ég tel að þetta hafi verið góðar aðgerðir.

Og hvað gerðist? Jú, auðvitað flutti hinn almenni borgari sig yfir til bankanna á þessum tíma. Afleiðingarnar af því eru hér til umræðu í dag, 18 árum síðar. Ég tel að við getum lært margt af sögu bankanna og það höfum við svo sannarlega gert, en það er ekki sanngjarnt að skella skuldinni á þá sem hér standa í dag og hafa fengið það verkefni í hendurnar að leysa úr þessum vanda. Virðulegur forseti. Auðvitað þurfum við að læra af fortíðinni en mikilvægasta málið nú er að leita lausna í þeim verkefnum sem við stöndum frammi fyrir í dag og vanda til verka.

Það er og hlýtur ávallt að vera aðalmarkmið stjórnvalda að lágmarka kostnað ríkissjóðs. Hér ræðum við um áhættu og kostnað vegna uppsafnaðs vanda, fjárhagsvanda Íbúðalánasjóðs og einfaldrar ríkisábyrgðar á skuldum. Í skýrslunni kemur fram að fjárhagslegur halli sjóðsins sé um 47 milljarðar kr. ef hann yrði gerður upp í dag. Fyrirséð er að sá halli muni aukast og hann gæti numið allt að 200 milljörðum á núvirði eftir 20 ár. Það er margt sem hægt er að gera fyrir þessar fjárhæðir. Við þurfum fyrst að leita leiða leiða og lausna því að það liggja gríðarlegir hagsmunir undir, bæði fyrir almenning í dag og komandi kynslóðir. Ef ekkert verður að gert er nokkuð víst að óvissa og skuldaaukning muni á endanum koma niður á ríkissjóði öfugt við það sem margir halda fram. Í þessu samhengi erum við að hugsa um skattgreiðendur, eins og fyrr segir, börnin okkar og komandi kynslóðir sem þurfa þá að taka á þessum vanda sem við hér stöndum frammi fyrir sem ég held að sé ekki skynsamlegt. Ég held að þingheimur allur þurfi að taka höndum saman í þessu verkefni og reyna að leysa það en ekki snúa því upp í verkefni í fortíðarpólitík.

Ekki snúa þessu upp í fortíðarpólitík. Já, ég get tekið undir það. Nú varði hv. þingmaður fyrsta þriðjungi ræðu sinnar í eins konar málsvörn fyrir stjórnendur Íbúðalánasjóðs á sínum tíma. Ég get svo sem alveg tekið undir það. Ég vil kannski fá að spyrja hv. þingmann, í ljósi þess að hann telur að þarna hafi stjórnendur Íbúðalánasjóðs fyrst og fremst fylgt þeim lögum sem hér höfðu verið samþykkt á Alþingi: Er þá ekki nokkuð ljóst að ábyrgðin liggur fyrst og fremst hjá pólitíkusunum, hjá stjórnmálamönnunum sem smíðuðu þetta vonda regluverk sem við erum enn að súpa seyðið af? Munum að Seðlabankinn varaði sérstaklega við og margbenti á þessa miklu uppgreiðsluáhættu sem þarna var hætta á. Sú nefnd sem lagði grunn að breytingum sem voru gerðar á fjármögnununarfyrirkomulagi Íbúðalánasjóðs áður en þetta tiltekna lagafrumvarp var lagt fram lagði til ákveðnar aðgerðir til að sporna gegn þessari uppgreiðsluáhættu sem ekki var brugðist við. Getum við ekki verið sammála um það, einmitt til að horfa fram á veginn og greiða úr þessu í pólitískri sátt, að stóru mistökin hafi verið gerð af stjórnmálamönnum sem hirtu ekki um að taka mark á málefnalegum aðvörunum, m.a. frá Seðlabanka Íslands?

setur lögin og regluverkið í kringum þetta allt saman. Ég fór einnig yfir það að ég held að fáir hafi kannski gert sér grein fyrir því sem kom svo í kjölfarið, að bankarnir myndu koma inn með þeim krafti sem

Virðulegi forseti. Það er nú einmitt líka þannig með bankana að þeir störfuðu eftir þeim ramma sem var markaður hér á Alþingi og þeirri stjórnarstefnu sem fylgt var á þessum tíma.

að stjórnmálamenn hafi kannski farið illa að ráði sínu. Auðvitað má vera að bankarnir eigi sinn þátt í því líka. En það er nú samt þannig að Íbúðalánasjóður hefði að öllum líkindum lent í talsverðum vanda, jafnvel þótt bankarnir hefðu ekki gengið nándar nærri jafn hart fram og þeir gerðu í samkeppni við Íbúðalánasjóð.

en það væri bara hluti af hinum pólitíska veruleika að stundum þyrfti að gera eitthvað glannalegt til að viðhalda stjórnarsamstarfi. Ég held að við ættum að láta okkur þetta svolítið að kenningu verða,

þá sem vara við glannaskap.

Það þætti mér nú saga til næsta bæjar ef hv. þingmaður og hans flokkssystkini í Samfylkingunni myndu leggjast gegn slíkum aðgerðum.

því að

Það kemur hvergi fram í lögunum. Það er ákvörðun þeirra sem gefa út bréfin, ekki Alþingis. Mér finnst það áhugavert í tengslum við ríkisábyrgðarlögin og almennu pælingarnar þar. Varðandi hugmyndir um að við hefðum ekki getað spáð fyrir um það af hvaða krafti bankarnir komu inn í þetta landslag, þrátt fyrir þessar viðvaranir,

einhverri samkeppni á lánamarkaði, einmitt með því að selja banka.

með þessa skýrslu til þingsins og segir við Alþingi: Heyrðu, þetta er mál sem við stöndum frammi fyrir inn í nánustu framtíð og við þurfum með einhverjum hætti að finna lausn á málinu.

En það er ekkert fjallað um það í þessari skýrslu þannig að ég get ekki gert neinar athugasemdir. Ég er ekki með heilt ráðuneyti á bak við mig til þess að gera greiningar á þessu. Þessi skýrsla býður upp á nokkra möguleika.

Það er alveg skýrt. Hvað verður valið er eitthvað sem við þurfum að spyrja okkur grundvallarspurninga um og vera með á hreinu hvaða afleiðingar verða af þeim valmöguleika sem við að lokum stöndum frammi fyrir.

skaða, ef svo má segja, sem fyrirsjáanlegur er. Ég hlustaði á ræðu hv. þingmanns hér áðan og heyrði hann segja að hann hefði gaman af flóknum verkefnum. Þetta er svo sannarlega flókið verkefni þannig að ég treysti honum ágætlega til að taka þátt í þessari vinnu.

Frú forseti. Eftir lokun markaða á fimmtudag hélt hæstv. fjármálaráðherra blaðamannafund þar sem hann kynnti að Íbúðalánasjóður færi að óbreyttu í þrot eftir 12 ár og þá myndi reyna á ríkisábyrgð. Samkvæmt þessari sviðsmynd liggur líka fyrir að á næstu 12 árum á sjóðurinn fyrir skuldbindingum sínum. Á sama fundi kynnti fjármálaráðherra þrjá valkosti; að ríkið standi við skuldbindingar sínar, að eigendur bréfanna gangi til samninga við ríkið eða að sjóðurinn verði settur í þrot með lagasetningu. Hann gaf skýrt til kynna að fyrsta leiðin yrði ekki farin. Þess í stað boðaði hann svokallaða sparnaðartillögu sem myndi fela í sér að ríkissjóður fái á sig 47 milljarða högg strax á næsta ári og sú tala gæti reyndar orðið hærri. Hvar liggur þá eiginlega þessi sparnaður? Jú, hann liggur í því að aðrir eiga að taka reikninginn, að lífeyrissjóðirnir gefi eftir fjárhæðir og taki skuldbindingar í fangið. Hér þarf að halda því mjög rækilega til haga hverjir lífeyrissjóðirnir eru og hverjir þessir kröfuhafar eru. Það er almenningur í landinu. Þar er sparnaður almennings í landinu, ekki síst eldri borgara. Eiga eldri borgarar að taka höggið á sig? Eigendur bréfanna eru líka sum almannaheillafélög sem byggja rekstrargrundvöll sinn á öruggum fjárfestingum með ríkisábyrgð, góðgerðarfélög öðru nafni. Eiga góðgerðarfélögin að taka reikninginn á sig? Ég ætla að leyfa mér að nefna dæmi sem birtist dæmi sem birtist á Facebook í dag þar sem Sigrún Jónsdóttir segir sína sögu. Þar segir hún, með leyfi forseta: „Ég sat í sjö ár í stjórn Styrktarsjóðs hjartveikra barna og sá þar um fjárfestingar og útgreiðslu styrkja til barna með alvarlega hjartagalla. HFF-bréfin eru undirstaða reksturs styrktarsjóðsins. Fjárfesting í þeim tryggði stöðugleikann sem skapaði síðar möguleikann á vexti sjóðsins eftir hrun. Vaxtagreiðslur og afborganir af þeim gera sjóðnum kleift að greiða út styrki sjóðsins. Ef verður af hótunum fjármálaráðherra er forsendum kippt undan sjóðnum.“ Þetta er það fólk sem á að taka reikninginn og auðvitað er það þannig að það er ekki bara hægt að töfra burtu tap. Það þarf fjármálastjórn Sjálfstæðisflokksins til að tala þannig og það þarf fjármálaskilning Sjálfstæðisflokksins til að trúa svoleiðis bulli. Nú stendur stríðið um það hver á að taka á sig tapið og komi þetta mál til kasta Alþingis í formi frumvarps er stóra réttlætis- og sanngirnisspurningin: Hvernig er sanngjarnt og eðlilegt að deila þessu tjóni? Því höggið verður alltaf hjá almenningi en útfærslurnar á því hvernig þetta tjón verður greitt eru ólíkar. Hvernig er réttlátast að kostnaðinum við þetta klúður verði dreift? Það er lykilspurningin. Það er auðvitað alveg rétt að það verður að grípa inn í stöðu þar sem tap getur verið 18 milljarðar á ári. Svoleiðis staða má ekki viðgangast lengi án stjórnvalda en það hefur hún hins vegar fengið að gera. Fjármálaráðherra hefur setið frá árinu 2013 og á meðan hefur vandinn vaxið og vaxið. Athafnaleysi fjármálaráðherra í tíu ár hefur valdið almenningi í landinu miklu tjóni og það skilur eftir sig spurningar um ábyrgð. Fjármálaráðherra fer með yfirstjórn opinberra fjármála og efnahagsmála og fjármálaráðherra heldur á ríkisábyrgðum. Ég hef áður nefnt að fyrir lá skýrsla strax árið 2013 um framtíðarhorfur þessa sjóðs og um mikla rekstrarerfiðleika. Fjármálaráðherra hefur lýst því í fjölmiðlum að hann hafi verið að skoða þessi mál frá 2019. Þegar fyrir liggur að tapið er í milljörðum talið ár hvert verður að ræða hvers vegna fjármálaráðherra hefur ekki brugðist við fyrr. Þetta aðgerðaleysi er öllum almenningi í landinu dýrkeypt og allt tal um það af hálfu fjármálaráðherra að verkefnið hafi ekki verið á hans borði er annaðhvort á misskilningi byggt eða til að slá ryki í augu fólks. Fjármálaráðherra er, eins og ég sagði áðan, æðsti æðsti yfirmaður opinberra fjármála í landinu, fer með yfirstjórn þeirra og heldur á ríkisábyrgðum. Þó að ég sé sammála því að það þurfi að taka á vandanum og að það hefði átt að gera það fyrr þá er ekki sama hvernig það er gert, með hvaða hætti við nálgumst viðfangsefnið og við heyrum gagnrýni á það hvernig ráðherra stóð að málum og gagnrýni á tímasetningu; tveir þættir það þarf ekki mikla kenningasmiði til að sjá og skilja að ótímabærar og glannalegar yfirlýsingar fjármálaráðherra á blaðamannafundinum höfðu þessi áhrif, bein afleiðing yfirlýsingar hans. Morgunblaðið, sjálft Morgunblaðið, segir þannig frá að viðskiptin á föstudag sýni að gera megi ráð fyrir því að a.m.k. 100 milljarðar hafi þurrkast upp af eignum kröfuhafa, 100 milljarðar. Ég spyr: Lá fyrir eitthvert mat innan fjármálaráðuneytisins á hugsanlegum viðbrögðum markaðarins við þessum glannalegu yfirlýsingum? Lá fyrir eitthvert mat um það hvort þessi aðgerð myndi hafa áhrif á lánshæfismat ríkisins? Hagsmunirnir sem hér eru undir nema hundruðum milljarða. Undirliggjandi staða er alvarleg, hagsmunirnir eru miklir og augljóst að hér þarf að vanda til verka og það þarf að gæta sín. En það þarf líka að gæta hagsmuna almennings. En fjármálaráðherra hellti olíu á eldinn með því að viðra hótanir sínar hótanir sínar um aðgerðir gegn lífeyrissjóðunum með orðum um að ábyrgð íslenska ríkisins sé nú ekkert sérstök. Við höfum, og ég hef nefnt þetta áður, nýlega séð ýkt dæmi frá Bretlandi um það hvaða áhrif yfirlýsingar ráðamanna geta haft á efnahag ríkis, þannig að það má spyrja sig að því hvort fjármálaráðherra Íslands hafi á þessum blaðamannafundi verið að leita í smiðju breska Íhaldsflokksins um aðferðir. Afleiðingarnar hjá okkur af þessum fundi urðu m.a. þessi mikli titringur á fjármálamarkaði, að ávöxtunarkrafa á ríkisskuldabréf hækkaði strax. Vaxtakostnaður ríkisins getur í framhaldinu aukist töluvert, ekki bara út af því fjártjóni sem er í kortunum heldur líka vegna orða og yfirlýsinga fjármálaráðherra. Það mun kosta meira fyrir ríkissjóð að skulda. Svo má velta því fyrir sér, eins og ég nefndi áðan, hvað verður um lánshæfismat ríkisins. Það er lykilpunktur sem ekki hefur fengið næga athygli. Ríkissjóður er eitt en hvað gera undirstofnanir ríkisins næst þegar þær gefa út sín ríkistryggðu bréf? Hvað gerist t.d. hjá Landsvirkjun þegar hún þarf að ráðast í fjárfestingar vegna uppbyggingar á raforkunetinu okkar? okkar? Þetta traust sem er undirliggjandi og grundvallarbreyta í þessu máli snýr að öllum stofnunum ríkisins. Við heyrum orð frá fjármálamarkaði sem enginn fjármálaráðherra vill heyra, um að hótun hans um að keyra sjóðinn í þrot hafi rýrt bæði traust og trúverðugleika ríkissjóðs til lengri tíma vegna orða formanns Sjálfstæðisflokksins sem talar jafnan um ábyrga hagstjórn og virðingu fyrir eignarrétti. Þetta er stórskaði. Forseti. Svona er staðan í dag þegar fjármálaráðherra er hingað kominn á Alþingi til að ræða stöðu mála. Ég hef engar skýringar heyrt á því hvers vegna ekki var hægt að hefja samtal við kröfuhafa, við lífeyrissjóðina án þess að blása fyrst í herlúðra, án þess að beita fyrst hótunum, því þessar væntanlegu viðræður fara núna fram í skugga hótunar um lagasetningu. Ef sjóðirnir semja ekki eins og fjármálaráðherra vill verða sett lög eins og fjármálaráðherra vill.

og þau eru rækilega útlistuð og staðfest í skýrslu sérstakrar rannsóknarnefndar þar um. Þar held ég að megi segja að tveir flokkar eigi þetta klúður skuldlaust, ef hægt er að nota orðið skuldlaust í þessu samhengi, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur. Þessir tveir flokkar teiknuðu upp þessa mynd og það er kannski í sjálfu sér passandi að þeir hafi nú með höndum það verkefni að leysa úr stöðunni. Ég myndi vilja spyrja þingmenn Framsóknarflokksins, sem taka nú reyndar sjaldnast þátt í umræðunni um stóru málin hér í þessum sal, hvort þau styðji það að fara svona inn í sparnað almennings, eldri borgara, almannaheillafélaga t.d. Eða er það leið sem Vinstri græn styðja og samþykkja? Því það er það sem er verið að gera. Þess vegna var þessi upphaflega framsetning fjármálaráðherra, um „sparnað“ fyrir ríkissjóð, með nokkrum ólíkindum og það var þessi ótrúlega framsetning hans, sem er ónákvæm, væri snyrtilega orðað, en kannski líka bara óheiðarleg, sem gerði það að verkum að ég hóf umræðu um þetta mál. Frú forseti. Staðan er einfaldlega sú að allir kostir í stöðunni eru slæmir. Allir kostir í stöðunni verða dýrir fyrir almenning í landinu, hvort sem þetta tap og tjón fer í gegnum ríkissjóð eða í gegnum lífeyrissjóðina þar sem sparnaður almennings liggur. Mögulega leiðir þetta til þess að skerða þurfi lífeyrisgreiðslur. Lagasetning fyrir áramót mun leiða til 47 milljarða kr. höggs á ríkissjóð á næsta ári, fjártjón sem setur alla fjárlagavinnu núna í uppnám. Þá er ótalið ótalið 150 milljarða kr. tap að núvirði fyrir eigendur bréfanna. Í því sambandi er áhugaverð spurning að velta því upp hver merking ríkisábyrgðar er í augum hæstv. fjármálaráðherra, sem er formaður flokks sem hefur varið miklu púðri í að telja fólki trú um að hann standi vörð um eignarréttinn og flokkar sig sem mann ábyrgrar hagstjórnar. Fjármálaráðherra hefur talað um að staðan verði að byggjast á lagalegri stöðu. Ég er honum einlæglega sammála um það. En um lagalegu stöðuna, um réttarstöðuna, er mikil óvissa. Hver er t.d. staða þeirra sem setjast við samningaborð með fjármálaráðherra þegar þeirra bíður lagasetning, náist samningar ekki? Hvað heitir sú samningatækni annað en hótun? Við hvaða aðstæður eru menn að semja þá? Hverjar eru heimildir ráðherra og þings til að fara með sjóð í þrot sem á fyrir skuldbindingum sínum í meira en áratug til viðbótar, heimildir ráðherra og þings til að knýja á um gjaldþrotaskipti við þær aðstæður? Hver eru réttindi kröfuhafa varðandi það að fara inn í stöðuna og inn í réttindin afturvirkt? Fjármálaráðherra hefur látið vinna lögfræðiálit en hún vekur athygli mína áherslan sem lögð er á að þessar aðferðir standist vegna þess að þetta hafi verið gert með neyðarlögum í hruninu. Ef fjármálaráðherra tekur undir að viðlíka aðstæður séu nú uppi á Íslandi þá ætla ég að leyfa mér að endurtaka það sem ég sagði fyrr í dag í andsvörum við fjármálaráðherra: Þá eru það sennilega stærstu fréttirnar í dag. Ef það er mat ráðherrans að svo sé þá hlýtur að vakna sú spurning hvort fjármálaráðherra þurfi þá ekki að gera þingi og þjóð grein fyrir þeirri stöðu. Staðan er auðvitað ekki hin sama og þá. Hagsmunir almennings eru heldur ekki hinir sömu þegar horft er til þess hver væntanleg útgjöld ríkisins yrðu. Hér væri sennilega um sértæka aðgerð að ræða því lagasetningin snýst um einn tiltekinn sjóð, hér hefur ekki orðið neitt kerfislægt hrun. Ég myndi nefna sjónarmið og spurningar um meðalhóf, hvort ekki þurfi að horfa til þess. Ríkið hefur burði til að takast á við þetta, t.d. með sölu eigna eða með lántöku. Í öllu falli eru svo margar stórar grundvallarspurningar útistandandi sem lögfræðiálit fjármálaráðherra fjallar ekki um að ég tel nauðsynlegt að unnið verði lögfræðiálit fyrir þingið til að svara þessum spurningum. Ég óskaði eftir því í fjárlaganefnd í morgun að það yrði gert og það hefur verið samþykkt. Ég tel að versta mögulega niðurstaða fyrir ríkissjóð sé sú að fjármálaráðherra setji sjóðinn í slitameðferð. Kröfuhafar myndu leita réttar síns fyrir dómi og jafnvel vinna málið. Þá gæti ríkið staðið frammi fyrir því að greiða fullt verðmæti fjárfestinganna og sitja eftir rúið trausti á mörkuðum. Verst fyrir heildarhagsmuni almennings er ef sjóðurinn er tekinn til skipta og það leiðir til þess að lífeyrisgreiðslur verði skertar og leiðir til þessa höggs fyrir góðgerðarfélög sem ég lýsti hér áðan. Staðan er einfaldlega sú að fjármálaráðherra hefði best varið hagsmuni almennings með því að eyða ekki fyrstu tíu árunum sem fjármálaráðherra í að gera ekki neitt. Fjármálaráðherra hefur talað um að hann hafi ekki haft þetta mál á borðinu fyrr en árið 2020. Það er auðvitað ekki rétt því að hann er með ríkisábyrgðirnar og fer með yfirstjórn opinberra mála. Ef það væri rétt þá væri reyndar hér uppi mikið hættuástand, að fjármálaráðherra hefði í reynd ekkert um opinber fjármál að segja né um ríkisábyrgðir. En hlutverk okkar hér er að gæta almannahagsmuna og við verðum að sameinast um að leita lausna (Forseti hringir.) og þá er eðlilegt að menn setjist niður og ræði hvort lausn geti fundist en stórkarlalegar yfirlýsingar um gjaldþrot eða hótanir um lagasetningu voru afleit

einhvern veginn að skipta þessum mögulega skaða sem ríkið er að verða fyrir. Ég er ekki alveg sammála því að þetta sé skaði,

uppfyllir ekki þær væntingar sem gerðar voru með útgáfu þessara bréfa þá verða einhverjir fyrir tjóni, hvort sem það er

nákvæmlega hverjir eiga bréfin akkúrat eins og er? Ef við værum blind gagnvart því, við vissum ekki hverjir ættu í rauninni þessi bréf sem þessi skuldbinding er á, hvaða ákvörðun myndum við taka þá? Myndum við taka aðra ákvörðun en þegar við vitum það

almenningur finnur alltaf fyrir því með einum eða öðrum hætti þegar langvarandi taprekstur er á rekstri hins opinbera. En í grunninn snýst þetta um það hvernig á að leysa úr þessu og hver réttarstaðan er. Ef það er skýrt að ríkið ber þarna ákveðna ábyrgð þá skiptir auðvitað engu máli hverjir eru þarna að baki. En við vitum hins vegar hverjir eru þarna að baki, við erum að tala um lífeyrissjóðina,

Verði það ríkissjóður þá eru auðvitað alls konar útfærslur á því til að verja viðkvæma hópa o.s.frv. En síðan finnst mér líka allt of lítið rætt um það, og mér finnst það áhugavert þegar hægri maður situr í fjármálaráðuneytinu, hver skaðinn er af því að veikja traust ríkisins á mörkuðum, hver skaðinn er af því ef við förum að horfa upp á breytingar á lánshæfismati ríkisins, hver skaðinn er af því að breytingar verði á ávöxtunarkröfunni. Við heyrum hvernig lífeyrissjóðirnir sjálfir tala, þeir tala um eignaupptöku.

þetta orðalag er hann beinlínis að reyna að beisla þær tilfinningar okkar gagnvart þessum aðilum sem hann nefnir kröfuhafa, sem kemur síðan upp úr dúrnum að er m.a.

þó að þarna væri einhver hrægammasjóður eða eitthvað svoleiðis þá er aðgengið að þessum bréfum þannig að það er ekki eins og

Það er algerlega skýrt að þetta er á forsendum hins opinbera, forsendum ríkisstjórnarinnar í rauninni sem ákveður skilmálana og ríkisábyrgðina við útgáfu þessara bréfa. bréfa. Algjörlega óháð því hverjir kaupa þá er skýrt hver ber ábyrgð á því hvernig skilmálarnir voru. Það er enginn að sölsa undir sig neitt eða beita einhverjum blekkingum til að koma 200 milljarða höggi á ríkissjóð.

Það er viðfangsefnið. Fyrst að skýra réttarstöðuna og síðan að vinda okkur í það að ræða hvernig við ætlum að útfæra tjónið í kjölfarið. En ég er greinilega á sömu slóðum og hv. þingmaður því ég er áhugamanneskja um orð og orð hafa áhrif. Orðum er nú oft beitt með markvissum og klókum hætti. Og ég held að það sé ekki hending, ég held að það sé ekki tilviljun þegar fjármálaráðherra talar í fyrstu um það að honum sé honum sé skylt að bregðast við og það sé ábyrgð hans sem fjármálaráðherra að leggja til lausn, gott ef hann nefndi ekki bara í þágu barna og framtíðarinnar, og boðaði þennan sparnað

að við séum að tala um tap upp á 1,5 milljarða á mánuði, 18 milljarða á ári en fjármálaráðherra er að tala um einhvern sparnað upp á 150 milljarða? Hvernig gengur reikningsdæmið upp? Ég er máladeildarkona. Ég fékk það ekki til að ganga upp enda gengur það ekki upp. En mér finnst bara mikilvægt að halda þessu til haga. Þetta getur haft áhrif á lífeyrisgreiðslur landsmanna og þessir kröfuhafar geta verið aðilar eins og í dæmisögunni sem ég rakti hérna áðan, dæmisögunni af Styrktarsjóði hjartveikra barna.

gott að hv. þingmaður nefni strax þessa staðreynd að það hefur þá þegar orðið tjón af aðgerðum hæstv. fjármálaráðherra og orðum hans. Það er auðvitað sérstakt að vera með hægri mann í fjármálaráðuneytinu sem ekki bara veldur usla heldur tjóni á mörkuðum með orðunum sínum einum og mér finnst mikilvægt að þeirri staðreynd sé haldið til haga. Þegar ég segi að það sé sjálfsagt að menn setjist niður og ræði málin þá held ég að það sé alltaf vænlegt og gott að gera það í erfiðri stöðu.

að náist ekki samkomulag sem honum hugnast þá viti menn hvað gerist í kjölfarið: lagasetning. Undir hvaða formerkjum er þá verið að semja?

ef traust ríkisins á mörkuðum veikist, ef þeir aðilar sem við höfum rætt um í dag kaupa bréf í þeirri trú að þar séu traustar fjárfestingar vegna þess að á þeim er ríkisábyrgð.

Frú forseti. Við ræðum hér skýrslu sem hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra mælti fyrir og gaf þinginu fyrr í dag. Málið er kannski að einhverju leyti þekkt og saga þess hefur raunar verið rekin ágætlega í fjölmiðlum á síðustu dögum sem ég held að sé bara gott og mikilvægt.

þegar eldra húsbréfakerfi var umbylt og útgáfa íbúðabréfa tekin upp. Í fyrra kerfi (húsbréfakerfinu) hafði sjóðurinn möguleika á að greiða inn á fjármögnun sína ef uppgreiðslur útlána reyndust verulegar og viðhalda þannig jafnvægi á milli greiðsluflæðis eigna og skulda. Í nýju kerfi varð fjármögnun sjóðsins í formi íbúðabréfa óuppgreiðanleg. Lántakendur hafa á hinn bóginn ávallt haft heimild til að greiða upp lán sín hvenær sem er. Þótt hluti lánanna sé með sérstöku uppgreiðslugjaldi bætir það ekki nema hluta af tapi sjóðsins við uppgreiðslur.“ Það er í rauninni þetta sem viðfangsefni dagsins í dag snýr að. Ég tel að sú vegferð sem var farin árið 2004 hafi ekki verið góð og að hún sé gríðarlega gagnrýniverð. Eins og margoft hefur verið vísað í hér í dag var fjallað um þetta í skýrslunni sem rannsóknarnefnd Alþingis um Íbúðalánasjóð skrifaði um málið og var send þinginu og birt árið 2013. Ég tel mikilvægt og það hefði í rauninni mátt gera mun fyrr að gera málið upp til að

verður til þess að ríkið tapar peningum. Það er hlutverk ríkisstjórnar hvers tíma að taka ákvarðanir fyrir samtímann og framtíðina en á sama tíma þá verðum við líka alltaf, hvort sem okkur hugnast það betur eða verr, eða verr, að vinna úr þeim ákvörðunum sem teknar voru í fortíðinni. Það gildir um okkur hvort sem við vorum hér sjálf til að taka þær ákvarðanir eða ekki. Þó svo að við höfum jafnvel verið andvíg ákvörðunum sem teknar voru á einhverjum tilteknum tíma þá er bara hluti af okkar verkefni á hverjum degi degi að takast á við samtímann eins og hann er á hverjum tíma og vinna úr málum. dag hefur talsvert verið kallað eftir lausnum á því hvernig best sé að haga málum í þessu tiltekna verkefni.

dregið upp þrjár ólíkar sviðsmyndir sem er hægt að vinna með sem varpa ákveðnu ljósi á það hvernig er hægt að takast á við viðfangsefnið. Það sem mér finnst í raun vera aðalatriði í þeirri stöðu sem upp er komin er að tryggja hagsmuni almennings í málinu. Það snýr að því að tryggja hagsmuni almennings sem eru skattgreiðendur, þeirra sem nota og njóta innviðanna í okkar samfélagi og eiga að gera það um áratugi fram í tímann. Það skiptir auðvitað líka máli að hugsa um hina hliðina sem eru þau sem eiga hlut í sjóðunum.

að huga að. Ég tel því mikilvægt og ég vona svo sannarlega að það náist sameiginleg niðurstaða í málinu eftir samtal ráðuneytisins við við hluthafa. En líkt og ég sagði áðan tel ég að leiðarljósið eigi að vera það að lágmarka áhættu almennings.

að kenna okkur að það er mikilvægt að standa vörð um hið félagslega húsnæðiskerfi til framtíðar. Mér finnst það vera partur sem hefur svolítið gleymst kannski í umræðunni hérna að tryggt og öruggt húsnæði er meðal mestu verðmæta sem íbúar í einu samfélagi geta átt. Það er mikilvægt að ríkið komi að, líkt og það er að gera núna, uppbyggingu á félagslegu húsnæði og að það sé gert með félagslegar áherslur

Ég vil kannski bæta við að ég tel það mikilvægt að þetta mál verði áfram rætt og komi til kasta Alþingis. Hæstv. ráðherra var nú alveg skýr með það í sinni ræðu

það sem við þurfum að hafa augun á og huga að í gegnum allt þetta mál er það hvernig við tryggjum hagsmuni almennings í þessu landi sem allra best gegnum þetta leiðinlega mál sem ég tel þó löngu tímabært að við klárum og finnum út

Ég persónulega hef hins vegar áhyggjur af því að fjármálaráðherra hafi meiri áhyggjur af

mjög svo svart á hvítu hversu slæm þessi lán eru fyrir almenning. Kannski verður þetta drifkraftur okkar til þess að laga ekki bara nóg til að afgreiða þetta með sem bestum

Ég tel skipta máli að ríkissjóður sé notaður til að reka hér öflugt velferðarsamfélag.

stundum að fara í mínus vegna þess að það eru atriði sem þarf að framkvæma og fjármagna.

Varðandi verðtrygginguna þá tel ég að hún hafi nú reynst okkur sumum bara alveg ágætlega með okkar húsnæðislán. það gildir ekkert um alla. Á móti kemur að það eru líka ókostir við óverðtryggðu lánin. Því hefur fólk svo sannarlega líka fengið að finna fyrir þegar vextir hækka.

þar sem fólk getur komið sér upp húsnæði og haft öruggt húsnæði, hvort sem það vill vera í eignarhúsnæði eða leiguhúsnæði, en ekki alltaf að rífast bara um óverðtryggt eða verðtryggt.

eða rífa niður eitt húsnæðisfyrirkomulag til að reyna að koma öðru á. Þetta er alger blanda af allsherjarveseni. Það er svo merkilegt með þessi óverðtryggðu lán með breytilegum vöxtum, eins og hv. þingmaður talaði um hérna,

mál sem standa bara óleyst enn þá, mjög mörg mál sem hafa verið í samfélagsumræðunni í langan tíma og við höfum einhvern veginn ekki borið gæfu til þess að geta einfaldlega bara talað okkur niður á lausn af því að einhvern veginn hefur ekki einu sinni verið í boði að ræða um það

en það er rétt hjá hv. þingmanni að það þarf ekki. Hins vegar er þetta auðvitað eilífðarverkefni sem við erum í hérna sem er að reka eitt stykki samfélag. Þetta er verkefni sem aldrei klárast. Það koma alltaf upp einhverjar nýjar og ófyrirséðar áskoranir, ekki bara vegna ákvarðana sem við eða fyrirrennarar okkar hafa tekið heldur vegna ákvarðana sem eru teknar í öðrum löndum eða bara hreinlega vegna þess að heimurinn sem við lifum í og umhverfið okkar hefur á okkur áhrif. Það er nú kannski eitt af því sem gerir þetta starf svo skemmtilegt en líka svo gríðarlega mikilvægt. Þar finnst mér mikilvægt að halda fókusnum á því hvað það er sem við höfum verið valin í að gera með kjöri okkar á Alþingi og það er að vinna að samfélagi. Ég og við í Vinstri grænum, við erum ekki í neinum vafa um það hvernig samfélagi við viljum stefna að, þar sem er friður, réttlæti, jafnrétti, velferð og náttúruvernd — og að berjast gegn loftslagsbreytingum. Þetta er sýnin sem við viljum fara með inn í öll mál og það gildir líka um þessa skýrslu svo að ég tengi þetta nú við umræðu dagsins. Það er nákvæmlega með þá sömu sýn sem við förum inn í þá

Ég ætla ekki að taka undir það með nokkrum hætti, eins og hér hefur verið reynt að leggja út, að með þessari framgöngu hafi fjármálaráðherra ætlað sér að brjóta og bramla allt í samfélaginu og trúverðugleika ríkissjóðs. Ég ætla að víkja nánar að því síðar í kvöld.

Að þeim meðtöldum hafa framlögin frá árinu 2009 numið svipaðri fjárhæð og byggingarkostnaði nýs Landspítala. Ef ekkert verður að gert munu framlögin halda áfram að aukast um árabil. Vinnuhópur á vegum félags- og húsnæðismálaráðherra hefur skilað skýrslu þar sem bent var á að hagkvæmast væri að hætta starfsemi sjóðsins í núverandi mynd og mundi það að öllum líkindum koma í veg fyrir auknar útgreiðslur úr ríkissjóði vegna hans. Mikilvægt er að stjórnvöld taki ákvörðun sem allra fyrst um framtíð sjóðsins með það að markmiði að koma í veg fyrir frekari útgjöld úr ríkissjóði vegna hans.“ Ég Ég les þetta, virðulegi forseti, ekki síst bara til að rifja það upp að við höfum í langan tíma rætt þessa stöðu. Við höfum með skýrum hætti, hvort sem það hefur verið í nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar eða í fjárlagafrumvörpum allnokkrum, rætt um þessa stöðu

talað hér um þrjár sviðsmyndir sem ég ætla ekkert að rekja nánar. Það verður þá bara að vera niðurstaða þingsins ef menn vilja ekki taka þetta skref, vilja óttast áhrifin af því svo mikið að þingið leyfi bara ráðherranum að láta þetta sigla áfram sinn veg. Hann hefur þá alla vega uppfyllt sínar skyldur.

Setjum það aðeins í samhengi við óttann um orðsporstjónið sem þessar yfirlýsingar hafa valdið sem hafa verið tamar sumum alþingismönnum hér í ræðustól í dag. Þá megum við heldur ekki gleyma því að í talsverðan tíma hefur þessi fjármögnunaráhætta ríkissjóðs verið þeim ljós sem hafa verið að lána ríkissjóði peninga. Það er ekkert nýtt að það komi hér upp úr hattinum í þeim efnum og það hefur að sjálfsögðu haft áhrif á lánakjör ríkissjóðs til þessa tíma því að þessi mynd hefur verið fullkomlega birt. Við getum

Megintilgangur þessarar skýrslu, meginerindi fjármálaráðherra til þingsins, er að fullnusta þá ábyrgð sem hann yfirtók þegar sjóðurinn var settur til hans og birta þinginu hver staðan er og þær hugmyndir sem hann hefur til að fara út úr stöðunni. Við getum síðan verið ósammála um hvort það sé áhættunnar virði að gera það. Ég er ekki sammála þeirri greiningu sem hefur komið hér fram að við ættum ekki að þora þessu. Ég held að það sé fullkomlega óábyrgt af okkur að láta ekki reyna á að við getum til lengri tíma sparað útgjöld ríkissjóðs með þessum hætti. Menn hafa talað mikið um tjón eigenda skuldabréfanna og fært fyrir því mikil og sterk rök að það sé verulegt. Ég veit ekki hvort ég á alveg endilega að vera sammála því að það sé verulegt eða óhjákvæmilegt. Hér snýst málið um að greiða eigendunum út þeirra eign. Þeir geta síðan ávaxtað þá eign með öðrum hætti en akkúrat í þessum skuldabréfum.

á að slíta þessum skuldabréfum eða slíta fyrirkomulagi ÍL-sjóðs. Það mun koma frumvarp fyrir Alþingi þess efnis og þá held ég að við getum aftur tekið upp þráðinn þar sem við ræðum um önnur hliðaráhrif, óæskileg áhrif af að gera þetta. Ég ætla að leggja áherslu á það í lokin að ég fagna því að loksins séum við komin á þann stað að reyna að koma okkur út úr þessari risasnjóhengju sem vofir yfir okkur og ég hef fulla trú á því að þeir sem fá útgreidd verðmæti sín, sem þeir hafa bundið í þessum ÍLS-sjóði, séu mun betur til þess hæfir að ávaxta þá peninga heldur en ÍL-sjóður í eigu ríkissjóðs á hverjum tíma.

Ég vil taka fram að ég fagna þessari umræðu líka. Ég vil líka taka fram, og ég

Virðulegi forseti. Umræðuna um trúverðugleika ríkissjóðs í þessu sambandi var ég að reyna að setja í samband við það að gerum við ekkert mun ríkissjóður safna skuldum.

Ég tók líka eftir því, virðulegi forseti, að hér talaði hv. þm. Jakob Frímann Magnússon fyrr í umræðunni í dag í andsvörum þar sem hann tók undir að það væri rétt að láta reyna á þetta.

að við getum losað ríkissjóð út úr þessari snjóhengju.

Það er sjálfsagt mál að gera það en ég tel engar líkur á því að þeir fari að gefa eftir kröfur sínar. Ég tel að íslenska ríkið yrði þá að greiða upp skuldina eins og hún myndi raunverulega verða til á líftíma kröfunnar.

álit hv. þingmanns á því hvort hann telji rétt að íslenska ríkið, löggjafarvaldið á Alþingi Íslendinga, að við beitum lagasetningarvaldi okkar til þess að koma í veg fyrir að íslenska ríkið standi við skuldbindingar sínar að fullu samkvæmt þessum skuldabréfum.

á vextina en aftur á móti frelsi lántakenda til að greiða upp lán, þá getum við rétt ímyndað okkur stöðuna ef við hefðum einfaldlega læst lántakendurna inni í þessu vaxtaumhverfi þegar vextirnir fóru hérna niður. Hvaða umræðu hefði það skapað? Hvernig hefði verið hrópað á Alþingi í þeirri stöðu? Alþingi er einfaldlega í þeirri stöðu að horfa til efnahags ríkisins. Við erum að greina stöðuna. Við verðum að ganga fram með þeim hætti að við sjáum færi á að spara útgjöld ríkissjóðs, rétt eins og hv. þm. Steinunn Þóra Árnadóttir sagði hér áðan. Ég tók undir, auðvitað með hagsmuni almennings í huga.

Nú er það þannig að í lögum um úrvinnslu eigna og skulda ÍL-sjóðs frá 2019 er mælt fyrir um ákveðin verkefni fyrir ráðherra, m.a. að setja reglugerð um áhættustefnu og áhættustýringu

meira en tvö ár síðan. Það kemur hins vegar fram í skýrslu ráðherra að verkefnisstjórnin hafi ekki verið skipuð fyrr en núna í sumar og sú reglugerð sem ráðherra átti að setja var heldur ekki sett fyrr en í júlí núna í sumar. vil spyrja hv. þingmann hvort hann kunni einhverjar skýringar á þessu og, sérstaklega í ljósi þess að hér er mikið talað um að það geti t.d. falið í sér kostnaðarauka um 1,5 milljarða á mánuði fyrir ríkissjóð að gera ekki neitt, hvort það séu hv. þingmanni engin vonbrigði að ekki hafi verið gengið fram með þeim hætti sem meira að segja lögin gera ráð fyrir, um ákveðna tímafresti, um að skipa verkefnisstjórn til að fara með þessi mál og leysa úr

að ástæðurnar fyrir því að það hafi ekki verið gert fyrr hafi einfaldlega verið að í kjölfar lagasetningarinnar frá 2019, en lögin taka gildi þá, er komin hér kórónuveirufaraldur og menn hafi einfaldlega ýtt þessu verkefni til hliðar. Ég ætla ekkert að hrópa mig hásan af einhverjum vonbrigðum með að þetta hafi ekki verið gert fyrr í ljósi þeirrar stöðu sem við vorum almennt í með okkar samfélag og okkar efnahag.

það séu svo stórkostlegar fjárhagsskuldbindingar í húfi fyrir ríkissjóð að það geti réttlætt það að knýja þennan sjóð í þrot með lagasetningu. Í lögfræðiáliti sem birt hefur verið á vef Stjórnarráðsins er m.a. vitnað til neyðarlaga dómsins í því samhengi. Í þessu ljósi, og í ljósi þessara miklu fjárhæða sem hér hefur verið talað um, hefði maður kannski haldið að

gengið hraðar að vinna úr þessum upplýsingum og varpa ljósi á stöðu sjóðsins ef verkefnisstjórnin hefði verið skipuð fyrr

Líklega lýsti enginn betur þeim skaðlegu breytingum sem gerðar voru á fjármögnunarfyrirkomulagi Íbúðalánasjóðs árið 2004 en Pétur H. Blöndal heitinn. Eins og hann orðaði það: „Gert er ráð fyrir að skuldabréfin sem eru seld verði með óbreytanlegum vöxtum. Þau eru seld á ákveðnum degi með ákveðinni ávöxtunarkröfu og þar með er búið að negla niður vextina til framtíðar.“ Hann benti á að þetta gæti orðið „óskaplegur baggi“ fyrir ríkissjóð og ríkissjóður hefði þá í raun enga útgönguleið. „Menn þurfa að átta sig á þessu og ganga með galopin augun af því að þeir eru að taka á sig mjög mikla skuldbindingu fyrir ríkissjóð og ég vara við því.“ Seðlabanki Íslands var á sama máli árið 2004 þegar þessi afdrifaríku lög voru samþykkt. Seðlabankinn benti á að hér væri um að ræða fasta fjármögnun á þessum íbúðabréfum sem eru bundin út líftíma fasteignaveðbréfsins. Þetta var skilningur allra þegar lögin voru sett, þegar skuldabréfin voru gefin út og þegar skiptiútboðið fór fram. Þannig voru skilmálar þessara skuldabréfa. Þau báru fasta og óbreytanlega vexti frá útgáfudegi og höfuðstóllinn verðtryggður allt til gjalddaga. Munum að það var ekki einkaaðili sem gaf út þessi skuldabréf. Þetta var ríkisstofnun og það velktist enginn í vafa um ríkisábyrgðina. Í útboðslýsingu skuldabréfanna kemur fram að þau séu með einfaldri ábyrgð ríkissjóðs, að ábyrgðin sé óafturkallanleg og taki til allra núverandi og framtíðarskuldbindinga íbúðabréfa, þar á meðal skyldu til að endurgreiða höfuðstól og vexti samkvæmt skilmálum. Mér finnst svolítið hafa verið skautað fram hjá þessu og þessum staðreyndum hér í dag. Hæstv. fjármálaráðherra hefur skautað fram hjá því að það bendir einfaldlega allt til þess þegar við skoðum lögin og útboðsskilmálana á bak við þessi skuldabréf að hér sé um að ræða eignarréttindi þar sem kröfuhafar eigi rétt á að fá greidda vexti af eftirstöðvum lánsins út lánstímann og að það sé verið að skerða þessi eignarréttindi með því að keyra ÍL-sjóð í þrot og stytta lánstíma. Með því er í rauninni verið að að leggja til að skilmálunum, forsendunum, sem lágu að baki við útgáfu þessara skuldabréfa verði breytt eftir á. Ég segi það aftur: Við erum að tala um skuldabréf sem voru gefin út af ríkisstofnun með ákveðna pólitíska stefnu að leiðarljósi. Við erum ekki að tala um bréf sem eru gefin út af einkaaðila úti í bæ. Þetta allt saman vekur mjög stórar spurningar. Hvaða merkingu hefur ríkisábyrgð héðan í frá ef löggjafinn telur sig þess umkominn að að ganga svona fram gagnvart ríkistryggðum skuldabréfum? Hvað þýðir þetta fyrir lánshæfi ríkissjóðs, trúverðugleika ríkissjóðs? Hvernig verður litið á ríkisbréf héðan í frá með tilliti til áhættu? Hvað þýðir þetta t.d. fyrir samvinnuverkefnin sem hér stendur til að ráðast í og samstarf ríkissjóðs við stofnanafjárfesta? Þetta eru þær stóru spurningar sem við þurfum að velta fyrir okkur og fjárlaganefnd hlýtur að velta fyrir sér í þeirri vinnu sem fram undan er. Höfum það alveg á hreinu að sá sparnaður, sem látið er að því liggja að náist fram með því að knýja ÍL-sjóð í þrot eða eða ná samningum við kröfuhafa með hótun um að knýja sjóðinn í þrot með lagasetningu hangandi yfir,

og gefið er til kynna með hálfpopúlískri orðræðu inni á milli hér í dag. Höggið lendir fyrst og fremst á lífeyrissjóðunum okkar. Einhverjir þeirra gætu jafnvel þurft að skerða lífeyrisgreiðslur vegna þessara aðgerða. Hvað þýðir það? Það myndi þýða að ellilífeyrisþegar yrðu látnir borga fyrir mistök, ekki bara óreiðumanna heldur óreiðustjórnmálamanna. Ég ætla að segja þetta aftur: Ellilífeyrisþegar verða látnir borga fyrir ævintýri óreiðustjórnmálamanna. Hvað nákvæmlega gekk hæstv. fjármálaráðherra til með þessum blaðamannafundi í síðustu viku? Hvaða greiningar lágu að baki orðum hans og athöfnum?

Ég trúi því ekki og ég ætla rétt að vona ekki. Ég get upplýst um það að ég hafði forgöngu um það á fundi fjárlaganefndar í morgun að

fór af stað í síðustu viku og átti sér nokkurn aðdraganda. Það sem augljóslega var þarna verið að gera var að stilla kröfuhöfum upp við Þetta hefur strax haft áhrif og valdið því að markaðsvirði þessara bréfa hefur lækkað og eignir færðar niður um milljarða í einhverjum tilfellum.

Ég nefni bara sem dæmi að þessi íbúðabréf, HFF-bréfin, eru ein af helstu undirstöðum rekstursins hjá Styrktarsjóði hjartveikra barna, barna, sem annast útgreiðslu styrkja til barna með alvarlegan hjartagalla. Það er varla hægt að tromma það upp sem einhverja sérstaka dyggð eða ábyrgð í fjármálum að rýra eignir þessa styrktarsjóðs. Auðvitað er þetta bara eitt dæmi af mörgum.

Ég ætla að leyfa mér að vitna í Sigríði Jónsdóttur, gjaldkera og stjórnarkonu í sjóðnum til margra ára. Hún segir, með leyfi forseta: „Fjárfesting „Fjárfesting í þessum bréfum tryggði stöðugleikann sem skapaði síðar möguleikann á vexti sjóðsins eftir hrun. Vaxtagreiðslur og afborganir af þeim gera sjóðnum kleift að greiða styrki sjóðsins, gera sjóðnum kleift að áætla einingarupphæð styrkja og standa undir væntingum um að sjóðurinn greiði styrki og uppfylli þannig hlutverk sitt. Ef verður af hótunum fjármálaráðherra er forsendum kippt undan sjóðnum í því formi sem hann hefur verið rekinn. Það sem verra er, þá er verið að beina fjármagni úr farvegi öryggis ríkistryggðra verðbréfa yfir í áhættusæknari fjárfestingar, sem er með öllu óásættanlegt fyrir sjóð eins og þennan sem verður að geta reitt sig á fyrirsjáanleika.

Þetta eru sjónarmið sem mér finnst eiga erindi við okkur hérna í þingsal, sérstaklega þegar reynt er að stilla umræðunni upp eins og hér takist á hagsmunir almennings annars vegar og hagsmunir einhverra andlitslausra kröfuhafa hins vegar. Svoleiðis tvískipting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

Ég fékk skuldabréf, sem þótti á mjög sanngjörnum vöxtum á þeim tíma, sem var vísitölutryggt með 12% vöxtum. Þegar ég á sínum tíma keypti Hótel Borg, þá fékk ég skuldabréf með 5% vöxtum, og ég skammast mín fyrir að segja frá því hvað ég hef fengið lága vexti. Hérna er verið að tala um 3,75% vexti sem eru í umræðunni, og það er svona það sem þetta snýst allt saman um. En það sem mig langar til að segja hérna í þessari ræðu minni er það að verði Íbúðalánasjóður leystur upp þarf að hugsa sérstaklega um hagsmuni neytenda, þ.e. þeirra heimila sem enn eru með lán hjá Íbúðalánasjóði. Það er mikilvægt að staða þeirra verði ekki verri en ella. Fjármálaráðherra hefur fundið leið til að gera upp skuldir sjóðsins miðað við núverandi stöðu þeirra en komast hjá því að greiða kröfuhöfum Íbúðalánasjóðs bætur fyrir framtíðarvaxtatap, sem í daglegu tali er kallað uppgreiðslugjöld. Án þess að fara nánar út í það hvernig það samrýmist orðræðu um að samningar skuli standa langar mig til að spyrja ráðherrann um það hvort sama muni ekki gilda um neytendur, þau sem enn skulda Íbúðalánasjóði húsnæðislán með þessum íþyngjandi skilyrðum, sem eru náttúrlega þessi svokölluðu uppgreiðslugjöld, sem eru ósanngjörn. Skilyrðin um uppgreiðslugjaldið eru verulega íþyngjandi fyrir neytendur og algerlega úr takti við nútímabankaviðskipti. Í raun má alveg halda því fram að þau verði að teljast óréttmætir skilmálar í samningi þar sem þau eru algerlega án nokkurra takmarkana við Íbúðalánasjóð. Þannig eru dæmi um að Íbúðalánasjóður hafi krafist hartnær 20% af eftirstöðvum lánsins í uppgreiðslugjald. Þetta er ósanngjarnt. Það má færa sterk rök fyrir því að það séu órjúfanleg tengsl á milli uppgreiðslugjalda í samningum og stofnunarinnar Íbúðalánasjóðs, að þegar sú stofnun sé ekki lengur til og lánið selt öðrum falli þessi ákvæði sjálfkrafa niður, enda er Íbúðalánasjóður eina lánastofnunin sem hefur ótakmörkuð uppgreiðslugjöld í sínum samningum með þeim hætti sem um ræðir. Þessi uppgreiðslugjöld eru algerlega úr takti við nútímabankaviðskipti og eru verulega íþyngjandi og jafnvel skaðleg neytendum, ekki síst á þeim tímum þar sem bæði fjármálaráðherra og seðlabankastjóri benda fólki ítrekað á að það geti skuldbreytt lánum sínum ef á þarf að halda til að minnka annaðhvort greiðslubyrði eða áhrif verðbólgunnar. Þarna er hópur fólks sem hefur ekki átt möguleika á því. Ég vil beina því til ráðherra

Hafi ráðherra áhyggjur af samningsrétti í þessu sambandi vil ég nefna nokkur atriði. Í fyrsta lagi er leyfilegt að breyta samningum eftir undirritun sé það ekki neytanda í óhag. Í öðru lagi yrði lánveitandinn sem setti þetta skelfilega ákvæði í samninga sína ekki lengur aðili samningsins og því algjörlega ljóst að ekki er verið að brjóta á hans samningsrétti á nokkurn hátt. Þess vegna þarf að gæta að því við sölu lánasafna, sem gæti komið til ef Íbúðalánasjóður verður felldur niður, að ganga þannig frá málum að niðurfelling þessara skilmála sé algerlega ljós og komi hvorki í bakið á neytendum né kröfuhöfum. Það er a.m.k. ljóst að það lítur mjög einkennilega út ef ríkið getur komið sér undan uppgreiðslugjaldi gagnvart sínum kröfuhöfum án þess að tryggja það að sama gildi fyrir neytendur gagnvart þeirra kröfuhöfum. Þá fyrst væri sjálfsköpuðum